Готові реєструватись? Прошу реєструватись. Нагадую, реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки "за".

залі зареєстровано 304 народних депутати України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Відповідно до статті 25 Регламенту у вівторок ми маємо до 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп з внесенням пропозицій, оголошенням, заяв Прошу записатися на виступи від фракцій.

Папієв Михайло Миколайович, "Опозиційна платформа - За життя". Шановний пане спікере, шановні народні депутати! Для того, щоб в країні не було паніки з боку можливої епідемії, потрібні конкретні дії, а не гучні заяви урядовців. І при чому головне – розібратись, чи є, дійсно, ця загроза. А для цього потрібно мати тести на той самий коронавірус, про який так багато кажуть. З мого власного спілкування з лікарями вони не знають, чи вони є в країні, чи їх немає. І якщо це свідома позиція уряду, так звана брехня на благо, то це може обернутись дуже великою трагедією для країни. Треба знати правду. І той самий штаб по боротьбі з коронавірусом, який був організований і анонсований урядом ще місяць тому, він повинен відзвітувати, що він зробив, а саме головне, що він збирається робити, щоб забезпечити спокій в країні. Наш парламент в межах своєї компетенції повинен прийняти декілька рішень для того, щоб підтримати громадянське суспільство. Перш за все ми повинні припинити коронавірус в економіці і в середу відправити весь уряд у відставку, тому що всім зрозуміло, що він не може впоратись ані з економічною ситуацією в країні і проблемами, ані взагалі вирішити проблеми, які стоять перед країною. Ми повинні зупинити так званий другий етап медичної реформи, тому що насправді це означає остаточне знищення вітчизняної медицини. Якщо, не дай Боже, допустити, що будуть зачинені туберкульозні диспансери, психоневрологічні установи, лікарні взагалі, то це буде біда в країні. Тому наша фракція "Опозиційна платформа - За життя" внесла проект постанови Верховної Ради про недопущення втілення цієї ганебної медичної реформи, і ми наполягаємо, щоб на позачерговому скликанні Верховної Ради в середу вона була проголосована і припинено знищення вітчизняної медицини. І третє. Я вважаю, що ми повинні підтримати наших лікарів, тому що, якщо, не дай Боже, прийде епідемія, то вони, як солдати на передовій, будуть захищати і український народ, і нас з вами. А для цього нам потрібно внести зміни до бюджету, щоб збільшити фінансування медицини, нам потрібно збільшити їм зарплату, тому що вони сьогодні отримують її в півтора рази менше ніж по промисловості. І коли вони почують, що суспільство за них турбується, що ми за них боремось, вони будуть боротися за нас. Дякую за увагу. ваша кнопка натиснулась. Будь ласка, заявіть про це в Офіс генерального розслідування. політичних і не тільки політичних заяв, що стосується ситуації з коронавірусом в світі і в Україні так само. Перше, хотів би сказати. На сьогоднішній день в світі зареєстровано більше 90 тисяч захворівших. На жаль, сьогодні центр потрошку переміщується ближче до наших кордонів, і практично вже є захворювання на коронавірус в країнах, які мають прямий кордон з Україною. На сьогоднішній день для боротьби з можливим проникненням інфекції в Україну, на сьогоднішній день підготовлено 2,5 тисячі спеціалізованих палат для людей, які в першу чергу будуть госпіталізовані, якщо у них буде виявлених вірус. Сформовані і підготовлені спеціальними тренінгами лікарі сімейної медицини, лікарі-епідеміологи для боротьби у випадку, у випадку, коли в Україні з'являться підтверджені випадки. На ранок підтверджених випадків не було, але тести проводяться постійно. ми маємо бути готові до того, що вірус може бути і у нас. На сьогоднішній день сьогодні ми маємо знати тільки одне, що статистика коронавірусу в світі не дуже відрізняється від статистики грипу А. Єдина різниця між від грипу А є вакцина, від коронавірусу її немає. Декілька країн заявили, що вони вже напоготові, і на найближчим часом вакцина буде. доповів сьогодні зранку, що все, що необхідно за дорученням Ради національної безпеки і штабу, оперативного штабу по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу, все підготовлено. прохання для всіх депутатів, нема різниці від якої фракції. Ми маємо зробити все, щоб в країні не було паніки, і маємо допомагати сьогодні, не дивлячись на політичне уподобання, ми саме в боротьбі з коронавірусом маємо бути єдині і всі виходити одним фронтом на цю боротьбу. Дякую, Михайло Борисович. Слово надається Сергію Владиславовичу Соболєву, фракція політичної партії "Батьківщина". Шановні колеги з усіх фракцій, я попрошу відійдіть з центрального проходу. Шановні друзі, шановні громадяни України, я думаю, що 1 березня, а потім і 1 квітня це не лише будуть дати початку чергових весняних місяців, а це буде і найсерйозніша ситуація, яка склалася з фінансовою системою України. 11 мільйонів пенсіонерів, на жаль, 1 березня згідно з законом України не отримали індексацію пенсій. 1 квітня стартує черговий етап медичної так званої реформи. Чи закладені відповідні кошти в бюджеті, важко сказати, бо виконання навіть ключових бюджетних програм є під загрозою. невиконання бюджету лише за ці два місяці. Що це означає для країни, яка потребує першочергових заходів і в соціальній сфері, і в оборонній сфері, і в управлінській сфері, може зрозуміти будь-хто. Завтра у нас визначний день. Він визначний не тому, що хтось готує якісь кадрові зміни. Якщо завтрашня наша розмова з урядом відбудеться тільки по зміні прізвищ, фактично країна не зупиниться в тій страшній ситуації, в якій ми опиняємось вже в котрий поспіль квартал цього і попереднього років. На мій погляд і на погляд нашої фракції "Батьківщина", завтра парламент потребує дуже серйозної розмови з доповіддю Прем'єр-міністра не про сто перемог, а про те, що збирається робити уряд для того, щоб негайно виправити ситуацію з бюджетом. Завтра потрібно було б розглянути два десятки законопроектів, які стосуються податкової системи, зняття так званих "пільг" по завезенню товарів в Україну, які фактично руйнують ситуацію з бюджетом України. На жаль, ми таких рішень не бачимо навіть в проекті. Так, позачергова сесія необхідна. Нам необхідно розглянути термінові рішення, які будуть стосуватися економічної і соціальної стратегії країни. На жаль, завтра ми обмежимось лише окремими, можливо, і важливими, питаннями. Тому хотілося, щоб питання розгляду ситуації з урядом було питанням розробки стратегії країни саме в економічному курсі. Інакше те, що ми залишаємо як парламент, ми всі разом, і тут нас ніхто розділяти не буде, нашим нащадкам – це є зруйнована економіка, ми цього б не хотіли. Тому наша позиція є чітка… Доброго ранку, шановні колеги! Вже два президенти виграли і один програв вибори на обіцянках повернути мир в Україну та повернути окуповані території. Але на шостий рік все більше україно-російської війни, все більше і більше людей усвідомлює, що це процес довгий, кропіткий, та позбуваються ілюзій. Мінські угоди не дають відповіді на те як повернути території та принести мир на українських умовах. Чому? Мінські угоди вбивають. За час, після їх підписання загинуло більше людей, ніж до цього. Мінські угоди створюють ілюзії, тому що формально надають майданчик на переговори, на якому нічого не відбувається. Мінські угоди роз'їдають український суверенітет, тому що прописати так, що, якщо Україна їх виконає, то вона може втратити державу як таку. Вони були підписані для того, щоб зупинити гарячу фазу війни і виконали свою функцію частково, призупинивши її. Але 5 років з дня підписання показують, що, насправді, Мінськ – це глухий кут. Це розуміють експерти, це розуміє велика кількість дипломатів, і, найголовніше, це розуміють українці. Навіть Ангела Меркель в Парижі сказала, що Мінські угоди мають стати гнучкими, а це на мові дипломатії дуже гучне твердження. Мало хто вірить в їх виконання, але ніхто не пропонує альтернативу. Попередня влада, яка тепер перетворилась в опозицію, мабуть, тому, що їх підписувала і не готова визнавати згубність стратегії на сьогодні. Нинішня влада тому, що вона чомусь вірить, що на цих умовах можна когось переглядіти. Можна скільки завгодно говорити про те, що альтернативи немає. Але вона не з'явиться, якщо в неї не вірить державний лідер, якщо не виносити її на високі саміти, якщо не переконувати дипломатів і якщо не підтримує більшість українського народу. Саме тому партія "Голос" пропонує план. План холодної деокупації, який є початком для обговорення. Ми усвідомлюємо, що він може змінюватися в деталях. Але цей план є. І найголовніше, що його основа – це збереження життів українських громадян. За це виступає Президент. За це виступають наші західні союзники і партнери. І, найголовніше, за це виступає більшість українського народу. Ми назвали цей план "План холодної деокупації", тому що цей план без пострілів. він означає, що ми маємо всі разом взятись за руки і зробити так, щоби мир настав на українських умовах і повернути українські території. Ми пропонуємо і Президенту і Верховній Раді і уряду долучитись до обговорення цього плану. Дякую. Слово надається народній депутатці Геращенко Ірині Володимирівні. Герасимов Артур Володимирович, будь ласка. Шановні українці, чи потрібно підвищувати пенсії українським пенсіонерам? Українці – за, "Європейська солідарність" – за, Зеленський – проти. Чи потрібно відміняти ганебні закони, які вбивають малий і середній бізнес? Підприємці – за, "Європейська солідарність" – за, Зеленський – проти. Чи потрібно підтримувати кримськотатарський телеканал АТR? Українці – за, "Європейська солідарність" – за, Зеленський – проти. Саме тому в порядок денний позачергового засідання, яке скликає Зеленський, жодне з цих питань не внесено. А заради чого Зеленський збирає парламент? А щоб перекласти відповідальність за провал майже по всіх напрямках з себе на когось іншого. Мабуть, він забув, що скоро рік як при владі. Мабуть, він також забув, що зосередив в своїх руках майже абсолютну владу. Навіть якщо щомісяця змінювати формального Прем'єра, це все одно буде уряд Зеленського. Для прикладу, подивіться на цей зал, бо в ньому сидить 250 "зеленських". Тому кого не притули, а відповідальність несе персонально він, персонально Зеленський. Нагадаю, що за цей майже рік Зеленський продемонстрував свою повну некомпетентність та нездатність керувати країною, кожна кризова ситуація це демонструвала. Збивають російською ракетою український літак – а він загубився в Омані. Росіяни починають наступ 18 лютого – а для нього це просто провокація. Коронавірус ще не прийшов – а економіку вже розвалили. Подивіться, як падає українська промисловість. Чому різко впали надходження від бюджету? Чому ви відмовляєтесь автоматично індексувати пенсії? Навіщо ви вбиваєте українського експортера? Навіщо підкручуєте статистику до потрібних показників, наче аферисти змотують спідометр? Коли попередники, як ви кажете, крали, казна була повною, а економіка демонструвала стабільне зростання. Щойно прийшли "чесні" (в лапках) і перестали красти, гроші закінчились, а економіка пішла вниз. То виходить ви або крадете в турборежимі, або брешете з таким же прискоренням. "Європейська солідарність" вимагає скликання позачергового засідання, на якому серед інших будуть розглянуті питання індексації пенсій, питання скасування антифопівських та антибізнесових законів та питання фінансування кримськотатарського телеканалу АТR. Шановний пане головуючий, оголосіть це реально необхідне українському суспільству позачергове засідання або терміново видайте підписні листи для його скликання. Суспільство бачить, що влада Зеленського не здатна втілити жодної зі своїх передвиборчих обіцянок. Зеленський не займається країною, натомість він займається політичними переслідуваннями опозиції, патріотів та волонтерів. Факти політичного переслідування в Україні широко обговорюються в західній пресі, зокрема в нещодавньому матеріали в "Нью-Йорк таймс" американські журналісти порівнювали Зеленського з Януковичем. А ми всі добре пам'ятаємо, як закінчив Віктор Федорович. Дякую за увагу. Веде засідання Голова Павло Бакунець, Жовківський, Яворівський райони, депутатська група "Довіра". Шановний пане Голово, шановні колеги, шановний український народе! Наша депутатська група "Довіра" складається виключно з мажоритарників, і ми регулярно працюємо в громадах на територіях своїх округів. І тому ми з перших уст знаємо про ці проблеми, котрі турбують людей, які проживають на цих територіях, і особливо знаємо про проблеми, котрі турбують людей, які управляють цими територіями в органах місцевого самоврядування. І сьогодні їх турбують зміни до Конституції щодо децентралізації. Так оголошено про їх загальнонаціональне обговорення, це правильний крок, однак слід не допустити формальності з цього обговорення. Тому наголошую: змінювати Конституцію, а особливо повноваження органів місцевого самоврядування, можна лише після того, коли буде врахована думка тих людей, які працюють у місцевому самоврядуванні. Адже саме їм за цими правилами жити в цих громадах, і саме їм за цими правилами розвивати ці громади. Також аналізуючи останні події, можемо зробити висновок, що Міністерство охорони здоров'я не в силі належно проінформувати громадян про свої плани і про свої заходи. Тому з переживанням ставимося до другого етапу медичної реформи, котра повинна стартувати вже в квітні цього року. Послуги, які ввійшли до програми медичних гарантій, буде оплачувати Національна служба здоров'я України. Але ж фінансуватися будуть не всі послуги, котрі надавала та чи інша лікарня, а лише ті, які затвердить служба здоров'я. І якщо служба здоров'я України не підпише контракт з тією чи іншою лікарнею на певний вид послуг, то та чи інша лікарня змушена буде або шукати кошти в місцевих бюджетах на даний вид послуг, або, що ще гірше, закривати те чи інше відділення в лікарнях на місцях. Все це дуже тривожить наших мешканців. Все це тривожить і мене. Все це тривожить і моїх колег з депутатської групи "Довіра", яка складається з представників всіх регіонів: від Львівщини, Закарпаття і аж до Полтавщини і Луганщини. І тому пропонуємо – краще обговорювати з громадянами, краще співпрацювати з органами місцевого самоврядування в часі змін. Дякую за увагу. Депутатська група "За майбутнє". Ми хочемо сказати, шановні друзі, шановні колеги, що наша група покладає великі надії на завтрашнє позачергове засідання сесії Верховної Ради України, серед яких ми маємо заслухати силовиків і щонайважливіше – розглянути кадрові питання щодо уряду. Як ви знаєте, друзі, ми кожного місяця констатуємо спад промислового виробництва в Україні. Ми недорахувалися кількох десятків мільярдів доходів до Державного бюджету України. Ми не маємо можливості сьогодні сказати, що завтра буде з макроекономічним прогнозом і уряд сьогодні розходиться в своїх показниках: Міністерство фінансів з Міністерством економіки. Ми не можемо далі спокійно спостерігати за некомпетентністю і непрофесійністю сьогоднішнього уряду, який не може сьогодні правильно відповісти на ті виклики, які стоять перед Україною в контексті світової кризи, яка насувається – глобалізаційної кризи. І я вважаю, що ми повинні сьогодні собі сказати, що сьогоднішній уряд потребує кардинального перезавантаження. Я більш ніж переконаний, що як наслідок сьогоднішнього падіння промисловості, спаду виробництва, ми повинні невідкладно розглянути питання відставки уряду і поставити серйозно питання перед майбутніми урядовцями, як вони збираються виходити з сьогоднішнього колапсу соціально-економічного. Поки міністр охорони здоров'я, як ви знаєте, відпочиває в санаторії в Нових Санжарах в своєму напівкосмічному костюмі, ми так само повинні дати відповідь людям, в спосіб наші українські громадяни сьогодні захищені від коронавірусу, і що ми навіть елементарно не можемо забезпечити людей захисними засобами. Ми хочемо перевірити інформацію, звертаємося до Служби безпеки України, стосовно скупки захисних засобів в сумі понад 28 мільйонів штук і перепродажу їх для Китаю. заробляє на цих речах. І ми хочемо в рамках звіту, який завтра буде заслуховуватись з боку Голови Служби безпеки України, заслухати цю інформацію. Медична реформа, 1 квітня. Наша депутатська група "За майбутнє" вимагає перенести цей етап, другий етап медичної реформи, переглянути його і підготуватись до нього більш ретельно. Тому що в цьому питанні ми повинні почути усіх медиків, які сьогодні скорочуються, які сьогодні виїжджають за кордон, які не можуть вижити за цю мізерну працю працю і зарплату, а завтра цим медикам захищати наших українських громадян. Ми більш ніж переконані, що місцеві громади не зможуть профінансувати медичні заклади, які сьогодні фактично зможуть сам на сам бути із багатьма медичними проблемами, які насуваються. Ми вважаємо, що за результатами сьогоднішніх соціально-економічних показників і соціологічних досліджень уряд не справляється з покладеними на нього обов'язками, і ми переконані, що позачергова сесія Верховної Ради поряд із невідкладними законопроектами має розглянути питання відставки уряду і Прем'єр-міністра України, зокрема. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, час для виступів вичерпано. Переходимо до... повертаємося до розгляду правок. Правка 1507, Кива. Не наполягає? 08. Колтунович, 1508. Дякую, шановний пане Голово. Зараз мій колега співавтор поправок Ілля Володимирович Кива підійде. От я одразу хочу почати з того, що ми зайшли вже в цей розгляд проектів законів. Я мав можливість вже частину своїх правок сформулювати і аргументацію цих позицій. На що я хочу звернути увагу. І щодо введення обігу земель сільськогосподарського призначення чому розглядається урядом як безальтернативний економічний крок щодо відновлення економіки і важливим складовим пріоритетом політики, яку вони пропонують. Тому що на сьогоднішній день у нас ті пропозиції, які є, вони не дають того реального економічного ефекту, який готовий забезпечити реальний приріст ВВП, доходів населення і підвищення благополуччя в країні. Тому, очевидно, що дані кроки, вони не є тими, які мають, безумовно, впроваджуватись. Ми пропонуємо все-таки розглядати зовсім інші пріоритетні економічні проекти законів для того, щоб все-таки не продавати землю, а розвивати реальний сектор економіки. Це була аргументація поправки. Прошу поставити на голосування. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Не наполягаєте? Далі. 1510, Колтунович. Дмитро Олександрович, прошу ставити кожну мою поправку на голосування, яку я озвучую. Все-таки я наполягатиму на їх голосуванні. Раз ми вже пропустили минулу поправку, то я повернусь до наступної. Я хотів би звернутись щодо аргументації економічної доцільності запровадження ринку чи точніше обігу земель сільськогосподарського призначення. Хочу звернути увагу, яку глобальну і важливу проблему економічну ми вирішуємо. Можливо, ми вирішуємо з подолання сировинної структури експорту економіки, де 6,4 відсотка – лише готові харчові продукти, все інше. Можливо, ми хочемо збільшити долю ВВП країни понад 10 відсотків, яка на сьогоднішній день є? Чи, може, ми хочемо забезпечити драйвери розвитку сільських територій, формування нової водопровідномеліораційної інфраструктури і так далі, і так далі. Я хочу сказати, що жодну з цих проблем не вирішує запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення. А, отже, наша фракція наполягає на тому, щоб відхилити даний проект закону і врахувати наші пропозиції щодо референдуму. Дякую. Прошу проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю правку на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

За-75 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1520. 10:31:51 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую, шановний Дмитро Олександровичу. Тепер переходимо до конкретики. Це були, як то кажуть, економічні моменти. Зараз мова йде про те, що в абзаці другому пункту "б" пункту 15 розділу Х "Перехідних положень" Земельного кодексу України зазначено, що купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених пунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджуються за умови набрання чинності Законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2020 року. Ми з вами знаємо, що час чи термін, точніше, уже по мораторію закінчений, тому ми розуміємо необхідність прийняття для вас цього закону. І, власне, головне мета, на наш погляд, все-таки якраз і є дати дозвіл на продаж-купівлю землі. Хоча я хочу звернути увагу на те, що воно не забезпечить конституційне право громадян України на володіння і вільний продаж і купівлю земельних ділянок, про що я розкажу у своїх наступних поправках.

За-73 Рішення не прийнято, правка не врахована. 1976. Другий важливий момент, що даний проект Закону 2178-10 суперечить ключовим принципам земельного законодавства, які сформульовані в статті 5 Земельного кодексу України, а саме: поєднання особливостей використання землі як територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва; забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави; невтручання держави в здійснення громадянами, юридичними особами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння, користування і розпорядження землею, крім випадків, передбачених законом; забезпечення гарантій прав на землю. І ми бачимо, що от висновок, якщо ми дивимось 2178-10, який пропонований, якраз суперечить чинному законодавству і суперечить тому Земельному кодексу, який на сьогоднішній день є. Я прошу поставити дану правку на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю правку на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1537. Шановні колеги, я звертаю увагу на те, що важлива опція, яка обговорювалася під час підготовки проекту закону між першим і другим читанням, це питання купівлі-продажу, точніше, купівлі земельних ділянок іноземцями. Я хочу звернути увагу, що редакція проекту Закону 2178-10 також суперечить пункту 5 статті 2 глави V Земельного кодексу України. Я приводжу цитату, що "землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам". Натомість дана редакція містить норми де-факто, які обходять зазначені вище законодавчі запобіжники, а значить даний проект закону не може бути прийнятий, оскільки це уже питання загрози національній, економічній і продовольчій безпеці. Дякую і прошу підтримати дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 1537. Прошу визначатись та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1539. Шановний пане Голово, хочу звернути увагу на те, що "Опозиційна платформа - За життя" акцентує увагу на тому, що спочатку необхідно забезпечити людей земельними ділянками і відповідно правом власності на землю. Стаття 25 Земельного кодексу України в частині приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій якраз визначає інституціональне підґрунтя або правові засади розпаювання решти сільськогосподарських земель, ми уже про це неодноразово говорили, що в даному випадку громадяни України спочатку на першому етапі мають повністю отримати всі відповідні земельні ділянки, а на другому уже отримати чи не отримати право за підсумками всеукраїнського референдуму щодо продажі сільськогосподарської землі. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 1539. Прошу визначатись та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1550. В продовження попередньої поправки я звертаю увагу на те, що, і конкретизую її в цифрах, що у нас площа земель, що перебувають в державній власності становить 10,4 мільйона гектарів, це близько від площі загальних земель сільськогосподарського призначення в цілому по країні. З огляду на той факт, що в свій час землі сільськогосподарського призначення були вже розпайовані серед 7,5 мільйона громадян України, а 24,5 площі, що були залишені, залишилися. Ми вважаємо і наша партія на тому, що вони повинні бути розпайовані між громадянами, які ще не отримали землю, і в першу чергу між людьми з невеликими доходами, і головне, що з великим трудовим стажем. Вони дали свій вклад цій країні і вони мають право в першу чергу отримати відповідну земельну ділянку. Дякую. І прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1550. Прошу визначатись та голосувати.

За-83 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1556. який підготували там, зокрема, Інститут аграрної економіки, Інститут зрошувального землеробства, Інститут водних проблем і меліорації, Інститут економіки, природокористування і сталого розвитку і ряд інших інститутів науково-дослідних, які підготували комплекс досліджень, що показують значні ризики в результаті запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні, з одного боку, а з іншого, що на сьогоднішній день вони будуть врегульовані ті проблеми, про які я говорив на самому початку, ті проблеми, які у нас деякі вже ідуть 28 років, впродовж 28 років незалежності України. Тому з цієї точки зору все-таки ми якраз і наші правки, і наші пропозиції ґрунтувалися на тих наукових доповідях, які підготували відповідні інститути. І ми просимо все-таки враховувати хоч деякі наші правки. Дякую. Прошу підтримати. Ставлю на голосування 1559. Прошу визначатись та голосувати. За-93 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1934. Я хочу дві наступні поправки, звернути увагу на те, що за оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації агроресурсний потенціал України дає змогу виробляти продукцію в обсягах, які забезпечують харчування від 400 до 500 мільйонів осіб. Сьогодні ці можливості, за їхніми даними, використовуються не більш ніж на третину. З іншого боку, недостатній рівень використання наявного агроресурсного потенціалу обмежується рядом факторів, головним з яких є неоптимальні умови природного вологозабезпечення на більш як половині території України, які поступово погіршуються в зв'язку зі зміною клімату. І у зв'язку з цим я якраз звертаю увагу, що питання обігу земель сільськогосподарського призначення, воно виходить, викристалізує, висуває на перший план питання зрошення в наших особливо південних регіонах і питання, яке стосується модернізації відповідної інфраструктури водогосподарсько-меліоративної. Ми можемо втратити там цілі комплекси, тому це дуже важлива проблема. Її теж слід врахувати. Прошу підтримати. Ставлю на голосування 1556. Прошу визначатись та голосувати. За-73 Рішення не прийнято, правка не врахована. 1976. Дякую. Шановні народні депутати, також в продовження попередньої теми хочу звернути увагу, що існують ризики деградації водогосподарсько-меліоративних систем в зонах осушення і зрошення в результаті запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення. На сьогоднішній день в Україні обліковується 5,5 мільйонів гектарів меліоративних земель. Зокрема: 2,2 мільйона гектарів – зрошувальних і 3,3 мільйони гектарів – осушувальних земель з відповідною меліоративною інфраструктурою. З цієї точки зору я якраз звертаю увагу на те, що відповідно модернізація відповідної інфраструктури потребує значних фінансових коштів і коли після запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення, ми знаємо, що там є процеси розпорошення земельних ділянок, ми можемо втратити нашу водогосподарсько-меліоративну інфраструктуру. А зважаючи на те, що стан меліоративного землеробства за рівнем використання наявних потужностей інженерної інфраструктури використовується не в повній мірі, Україна може мати серйозний дефіцит поливної води. Дякую.

Доброго дня. Народний депутат Ілля Кива, фракція "Опозиційна платформа - За життя". Дмитре Володимировичу, а може ми зробимо так. Ви мені дасте можливість виступити і ми візьмемо 3 хвилини. А потім…

Народний депутат Ілля Кива, фракція "Опозиційна платформа - За життя". Ми говоримо про відкриття ринку землі. Проте, ні про який ринок тут не йдеться. Йдеться про хвилю рейдерства та мародерства, яка накриє країну та знищить українське село. Банку землі немає. Обліку землі немає. Перепису населення немає. Інструментів захисту громадян протидії рейдерству, також немає. Судова система не працює. Хто може продавати землю? Я не знаю. Але точно знаємо, ніхто з простих людей не зможе її купити. Закон в орендних відносинах уже зараз постійно порушується. Що зміниться після відкриття

на земельні ділянки в державному реєстрі. І більше того, більшість власників паїв – це громадяни віком від 50 і 60 років. Вони беззахисні перед маніпуляціями аферистів. Поки ми не навели лад в цьому питанні, ні про який ринок землі не може бути мови. Інакше народ залишиться голий, босий, без копійки і на чужині. Необхідно вирішити в першу чергу питання з реєстрацією усіх земельних наділів і забезпечити людям захист власності. Ліквідувати схеми, які сьогодні існують. Мораторій на продаж землі був щитом для багатьох селян-пайовиків. Він не дозволяв рейдерам захопити швидко і перепродати землю. Продаж землі в умовах беззаконня та корупції – це створення земельної мафії, це знищення села. Села в Україні не буде, землю отримають транснаціональні корпорації. Всі розмови про референдум – це обман. Тільки цей закон підпише Президент, ніякого референдуму не буде потрібно. Через підставних осіб, через дочірні компанії і тіньові схеми іноземці скуплять землю. Фермерів чекає розорення. Ми будемо боротись за збереження української землі. "Опозиційна платформа - За життя" запропонувала, зареєструвала проект Закону про всеукраїнські та місцеві референдуми за народною ініціативою (номер 1123 від 29.08.2019 року). Спочатку референдум, спочатку запитаємо власників землі, в українського народу – лише потім приймаємо закон. Наші пріоритети – це захист українського фермерства, земельних прав українських громадян. Ми не допустимо розграбування українського земельного фонду. Люди доведені до відчаю. Олександр Бурбаков із села Новоселівка (Сумська область) 26 лютого підпалив себе під Офісом Президента через землю. Місцева влада знищила документи, через що люди не отримали земельні паї, що по праву належать їм. Такі випадки тисячні. Незалежної землі не отримали колишні працівники радгоспів, працівники соціальної сфери, на селі, атошники. І далі влада приймає закон про продаж землі, назавжди назавжди позбавить людей права на землю, на пай. Селяни та фермери моєї рідної Полтавської області закликають схаменутися та не дати розпродати єдине, що лишилось, – землю. Фермери йдуть на крайнощі. Вони тричі перекривали трасу Київ-Харків, в Довжанському районі Якщо зараз стартує продаж землі, почнеться хаос в нашій країні, будуть порушені права мільйонів громадян, які не отримали свій наділ. Не готове законодавство. Розпочнеться дикий переділ на ринку землі. Земля – це майбутнє наших дітей і внуків. Хіба можемо торгувати нашим майбутнім? Ми, опозиція, ми "Опозиційна платформа - За життя" виступаємо категорично проти продажу української землі! 1658, Колтунович. Дякую, шановний пане Голово. Я наступні поправки також прошу ставити всі на голосування, ті, які я озвучую для того, щоб все-таки зал міг визначитись з актуальних, важливих питань. Дуже важливий момент, на який я хотів би звернути увагу і хотів би наступні частину поправок поговорити про економічні аспекти, а саме про те, що вартість земельної ділянки, яка буде після відкриття ринку землі, вона буде становити приблизно в діапазоні 700 - 1 тисячу доларів, у кращому випадку 2 тисячі доларів, у зоні Полісся це десь буде 600 доларів. Чому такі невисокі цифри, тому що, коли буде значна пропозиція на ринку земельних ділянок, це закони ринку, закони економіки, що воно буде обвалювати буде обвалювати ціну. Але про що йде мова? Мова йде про те, що 60 відсотків громадян України, які знаходять за межею бідності, вони де-факто і де-юре, і взагалі фізично не зможуть стати власниками і купити відповідні земельні паї. У наступних двох послідуючих поправках я розкрию також сутність даних пропозицій. Прошу підтримати дану поправку. Дякую. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-75 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1692. 10:49:44 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую, шановний пане Голово. Далі, за даними Інституту аграрної економіки Національної академії наук України в першому півріччі 19-го року найвища вартість орендної землі була зафіксована в Кіровоградській Кіровоградській області – 8 тисяч 400 гривень за гектар. Середньорічна орендна плата в Україні за землі державної власності вже досягала 120 євро за гектар. Якщо ми беремо в розрізі регіонів, то в Хмельницькій області – це 278 євро, у Вінницькій – 255, в Полтавській – 237. Це щодо земель державної власності, а щодо приватних земель, то в Черкаській – це 250 євро за гектар. На наш погляд, зважаючи на ці цифри, все-таки необхідно розвивати інститут оренди землі, не продавати землі. Тому що ті цифри, які я назвав у попередньому питанні, вони, безумовно, є куди більш вигіднішими. І громадянам України, це не в їх інтересах продавати землі. В наступній поправці щодо купівельної спроможності. Прошу дану поправку підтримати. Дякую. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую, шановний пане Голово. А тепер наступні 2 поправки вкрай важливі. Вони говорять про те, що наші громадяни України не в змозі купити земельні паї. Про що йде мова? За даними Держстату, середньомісячна заробітна плата у сільському господарстві становила 8 тисяч 542 гривні, тоді як по країні в цілому – 10 тисяч 727. Заборгованість по виплаті заробітної плати у сільському господарстві на одного працівника складає 18 тисяч 803 гривні або 219 відсотків від середньої заробітної плати. Як ми бачимо, зважаючи на такі економічні передумови, купувати земельні ділянки очевидно, що ніхто не буде і купівельна спроможність у сільській місцевості, вона взагалі-то є мінімальною. І тому я хочу звернути увагу на те, що це є маніпуляцією, коли розказують громадянам України про те, що вони зможуть вільно купити земельну ділянку. Дякую. Прошу підтримати дану поправку. Ставлю на голосування 1947. Прошу визначатись та голосувати. За-73 Рішення не прийнято, правка не врахована. 1976. Колтунович. Включіть, будь ласка, мікрофон. 10:52:31 КОЛТУНОВИЧ О.С. За даними Державної служби статистики України, у нас на сьогоднішній день за підсумками 9 місяців 2019 року громадян України мають середні доходи до 5 тисяч гривень, тобто 60 відсотків громадян отримують до 200 доларів. Ви пам'ятаєте, яка ціна за земельний пай? Очевидно, що вони не зможуть купити ці землі. 85,7 відсотків громадян отримують доходи до 7 тисяч гривень, а це означає, що фактично майже все населення України не буде учасником питань купівлі-продажу земельних ділянок з точки зору все-таки їх купівлі. І скільки місяців, можливо, навіть років прийдеться складати пересічній людині для того, щоб купити навіть 1 гектар землі? Тому просимо підтримати дані поправки для того, щоб все-таки ці маніпулятивні норми були виключені. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

За-79 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1922, Христенко. Не наполягає. 1923, Гривко.

Не наполягає. Гузенко, 1927. Не наполягає. Гривко буде наполягати на своїх правках? Наливайченко, 1932. Наливайченко, фракція "Батьківщина". Я наполягаю на цій правці. І прошу врахувати, що позиція фракції "Батьківщина", яка є незмінною і наполегливою. Ми переконуємо всіх, що потрібно спочатку провести загальнонаціональний референдум. Треба чесно людям сказати, що вартість гектара землі української зараз в десятки, якщо не в сотні разів, більше ніж нам намагаються нав'язати з боку монобільшості. Кому це цікаво, поясніть громадянам України, чому в європейській країні, за кордоном сусіднім, вартість гектару становить 30-50 тисяч євро, а нам, громадянам України, нав'язують за тисячу продайте, і все буде добре. Це неправда, це несправедливо. А несправедливі закони ми не хочемо бачити в залі нашого парламенту. Тому наполягаю і прошу проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1932. Прошу визначатись та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1933, Наливайченко. Наливайченко, фракція "Батьківщина". Продовжуючи викладати аргументи, фракція "Батьківщина" ще раз і ще раз наголошуватиме, що згідно з існуючим діючим Земельним кодексом громадяни України мають право зараз отримати земельні ділянки, земельні паї. Але разом з тим ми наполягаємо, щоб запрацювала справедлива рента від Закарпаття до Запоріжжя, справедлива рента на землю. І її мають отримати саме громадяни України. Друге. Я вже говорив в цій залі і не бачу жодної реакції від правоохоронних органів. Ті люди, які проштовхують в цій залі цей законопроект, мають величезні, якщо не сказати більше – корупційні інтереси в земельній сфері. На них оформлені підприємства, які вже на себе переоформили тисячі гектарів державних земель, земель державної власності. Треба навести порядок, вскрити цю корупційну схему і повернути ці землі об'єднаним територіальним громадам. Наполягаю на цій правці. Ставлю на голосування 1934. Прошу визначатись та голосувати.

власником земельної ділянки чи паю, право на викуп у нього землі об'єднаною територіальною громадою. Всім об'єднаним територіальним громадам, які зараз нас слухають: ми боремось за ваше право. Друзі, ви не просто маєте отримати землю. Ви маєте отримати право нею розпоряджатися і вирішувати, що на нашій рідній землі буде будуватися і хто буде будувати, хто платитиме вам податки, хто платитиме за використання земель, водного плеса, лісів, які є і мають бути у власності вас – людей, які живуть на землі. Тому я наполягаю на цій правці. І позиція фракції "Батьківщина", що спочатку люди, а потім всі оборудки, які ви намагаєтесь нав'язати нам в цій залі. Має бути земля у власності, у справжній власності українців. Прошу проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1934. Прошу визначатись та голосувати.

та/або державою земельних ділянок. Територіальна громада або держава протягом 30 робочих днів з дня державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки будуть зобов'язана передати їх в оренду. А тепер чому це так важливо? Тому що я приймаю, як і вся наша фракція, сотні громадян, у нас в кожній області, в кожному районі приймальні по прийому громадян. Так от я вам доповідаю, депутати, що люди і об'єднані територіальні громади турбуються насамперед про те, про те, щоб землі найкращі, які на їхній території знаходяться, поки що в державній власності були і під їхнім контролем, і працювали на цю об'єднану територіальну громаду. Саме такий народний підхід потрібен в цій залі. Тому прошу підтримати.

За-80 Рішення не прийнято. Наступна правка 1960. Народний депутат Мороз. Немає народного… Пузійчука, так? 1937, Пузійчук. Немає. 1938, Пузійчук. Немає. Будь ласка, 1939, Наливайченко. Наливайченко, фракція "Батьківщина". Я наполягаю на цій поправці і прошу підтримати, оскільки нею визначається строк викупу державою земельних ділянок, земельних часток, тобто паїв, не більше 60 робочих днів з дня подання відповідної заяви або клопотання. Порядок викупу як такий, ми вважаємо, може з'явитися тільки після того, як зараз, саме зараз уряд, ви, ця влада, маєте в кожній області і в кожному районі кожній об'єднаній територіальній громаді показати, які землі і хто ними володіє, розпоряджається або орендує. Раз. І друге. Прибутки мільйонні, які ви ховаєте в Голландії, в Швейцарії, оформлюючи на іноземні компанії агрохолдинги, ви маєте повернути і сплатити справжнім власникам землі, тобто громадянам України.

За-80 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка Бєлькова, 1940. Наполягаєте? Шановний пане Голово, шановні колеги, вся низка моїх правок була присвячена одній конкретній темі – це створення особливих умов отримання земельних ділянок і викупу земельних ділянок саме для тих людей, які сьогодні є фермерами або одноосібно працюють в сільських регіонах. Я щиро вважаю, що на сьогодні це єдина категорія людей, яка буде широко підтримана всім суспільством, всіма фракціями. Дякую. в тій редакції, де було 200 тисяч гектарів. Наполягаю на голосуванні. І ще раз підтверджую свою основну позицію. Тільки фермери, тільки фізичні особи на сьогодні мають широку політичну, суспільну підтримку, як такі потенціальні власники землі. На жаль, партія влади поки що не чує, але я сподіваюся, що почуєте. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1940 Бєлькової. Прошу визначатися та голосувати. 11:03:46 За-86 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Власенко не наполягає. Наполягає? Наполягає, Дякую, пане Голово. Я просто зачита ю свою правку: "Земельна ділянка сільськогосподарського призначення, яка перебуває у власності громадянина, може бути ним відчужена виключно державі. Держава зобов’язана викупити земельну ділянку сільськогосподарського призначення у громадянина України, який бажає її відчужити, за ринковою ціною. Земельна ділянка сільськогосподарського призначення, яка перебуває у власності держави, може бути передана в оренду громадянину України, який до моменту її передачі у власність держави орендував її та бажає орендувати з метою цільового використання. Такий договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення може бути укладено між державою і орендарем на термін до 25 років. Земельна ділянка сільськогосподарського призначення, передана державою в оренду, не може бути передана орендарем в суборенду". Оце ідеологія "Батьківщини" після того, як громадяни України на референдумі підтримають продаж сільськогосподарської землі. Дякую. За-92 Рішення не прийнято. 1942, Загородній. Дякую, Дмитре Олександровичу. Правка наступного змісту: "Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні – якщо вона є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону". Прошу правку поставити на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1942. Прошу визначатись та голосувати.

За-77 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Геращенко, 1943. Не наполягає. 1944. А, Сюмар. 1943, Сюмар. Шановні колеги, очевидно, що цей законопроект викликає так багато питань, тому що він в першу чергу рамковий. Він не дає відповідей на базові питання, які сьогодні найбільше турбують людей. Ми зараз перейшли до такого турборежиму перегляду правок, наскільки я розумію, ми частину пропускаємо, а частину просто зачитуємо. А я все-таки все-таки прошу голову комітету дати відповідь. Ця правка стосується захисту прав орендарів, що вони мають першочергове право на викуп своєї земельної ділянки. Очевидно, це супер актуальне питання сьогодні для людей, які працюють на землі і мають відповідні результати. Скажіть, будь ласка, Миколо Тарасовичу, дайте відповідь на просте питання: яким чином ми будемо захищати права тих фермерів, які сьогодні вже працюють на землі? В цьому законі, що ви пропонуєте комітетом, зокрема, внести туди, якщо ви не підтримуєте цих правок? Дякую.

99 процентів договорів переважне право в договорах встановлено. І це відповідає діючому законодавству. Подібна норма запропонована, підтверджена в законопроекті 2178-10 в комітетській редакції. Крім того, в 2194 в законопроекті, який ми прийняли в першому читанні, є цілий розділ, який розвиває і встановлює процедури, в тому числі, що робити нотаріату, щоб проконтролювати дотримання переважного права, термін на відповідь орендаря і так далі. Дякую. Правка ця в такій редакції відхилена. Ставлю на голосування 1944. Прошу визначатись та голосувати.

В.П. Ця правка так само, ми з вами про це говорили, вона встановлює формулу визначення ціни землі. І це теж дуже актуальне питання, оскільки людина буде почуватися захищеною, якщо така ціна вона буде встановлена на рівні закону. Вона буде переконана, що її не будуть змушувати за незрозумілі гроші продавати свої земельні ділянки. Тому що такий страх сьогодні у людей і в селах є. Очевидно, ви сказали, що ви будете пропонувати якусь свою формулу. Ми запропонували тут свою формулу. Тут ще є норма в нашій правці, яка стосується щодо зміни цільового призначення – заборони зміни цільового призначення. Тому що ми розуміємо, що зараз сільськогосподарські землі в певних регіонах просто підуть під будівництво, під забудову і ми втратимо дуже велику кількість родючих земель. Тому у мене питання зараз знову до голови комітету. Яким чином буде визначатися мінімальна ціна і формула визначення ціни? І все-таки по цільовому призначенню: чому ми відмовляємося від такого мораторію хоча би на декілька років? Тому що він в принципі логічний.

І на погляд комітету і на мій особистий, це має регулюватися ринком. Більше того, змога досвіду і з того ж, з практики в судах, зі звернень до комітету, мені важко пригадати, за винятком рідко по одиночних випадків, примушування до продажу ділянки. Це абсолютно приймає власник. А коли ми говоримо про кримінальні злочини, якщо прийти, пробачте, з автоматом, то ні одна формула не спасе ні в цій країні, ні в Швейцарії і так далі. далі. По зміні цільового призначення. Дійсно, не підтримана заборона зміни цільового призначення, тому що це один з двох моментів мораторію. Перший – на відчуження, другий – це мораторій на зміну цільового призначення. Неодноразові зустрічі з місцевими громадами підтвердили, що вони хочуть мати право зміни цільового призначення. Дякую. Правка відхилена. Ставлю на голосування 1947. Прошу визначатись та голосувати. За-101 Рішення не прийнято. 1945, Ніколаєнко. Дякую. Ніколаєнко, "Батьківщина". Хочу нагадати фракції більшості, що українська земля у нас не є предметом спекуляції, і в результаті прийняття цього закону точно не має ним стати. Тому що ринок землі і земля взагалі має виконувати окрім економічної ще й велику соціальну функцію. І не можна плутати земельне питання з питанням квартирним. Тому моя правка стосується того, щоб запровадити надійні механізми запобігання спекулятивним операціям із земельними ділянками. А саме це пряма заборона на купівлю земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою а також те, яка має бути відповідальність за порушення цієї норми. Це введення нового пункту відповідної частини закону. Тому я відповідно до міжнародної практики пропоную відправляти відповідний збір і також до Пенсійного фонду. Я прошу підтримати. Це позиція, яка точно буде захищати громадян України, які знаходяться на землі і хочуть там працювати. Дякую.

Тобто в Регламенті передбачено постатейне обговорення і постатейне голосування, знову ж таки ви йдете по поправках. Але саме головне, ми ніяк не можемо на сьогодні примусити вас виконати норму Конституції України. Не може власність українського народу бути продана без згоди власника – українського народу. А згоду власника можна отримати тільки на всеукраїнському референдумі. я наполягаю на тому, щоб ми все ж таки повернулися до голосування і встановили три параметри. Продаж землі після рішення всеукраїнського референдуму і коли громадяни України дадуть на це згоду. Друге питання. Що не можна більше 500 гектарів давати в одні руки. І третє питання. Треба захистити людей соціально, лікарів… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1947. Прошу визначатись та голосувати.

стержень взагалі української Конституції, 13 стаття, яка чітко говорить: "власність українського народу". Чітко і ясно треба її виконати, шановні колеги, ми не можемо сьогодні, повірте мені, що вже було багато влад, які думали, що вони навічно. Ще і колись Конституційний Суд спитає у вас, які ви мали повноваження для того, щоб порушувати Конституцію України. Кожен з народних депутатів України складав присягу на вірність українському народу і брав зобов'язання дотримуватись Конституції та законів України. Сказати, що ви не були обізнані в тому, що в цьому законі є порушення Конституції ви не зможете, бо я покажу свою стенограму, де я закликав вас виконати Конституцію України. Шановні народні депутати, не порушуйте присягу. Прийде ще час, коли за це будуть питати. Я прошу поставити на голосування… Ставлю на голосування 1949. Прошу визначатись та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Савчук, 1949. 11:15:54 САВЧУК О.В. Оксана Савчук, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Івано-Франківськ. Моя правка стосується того, що ми в першу чергу земельні паї сільськогосподарського призначення надаються громадянам України, а також вони успадковуються як спадок і не продаються. Тобто державні сільськогосподарські паї можуть тільки передаватися у спадок або громадяни мають право продати їх державі. Тому у мене питання до голови аграрного комітету, і прошу потім поставити дану правку. Чи все ж таки ви вважаєте, що українська земля в першу чергу повинна належати її громадянам, населенню і жодним чином не повинна бути продана. Прошу вашої відповіді. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1949. Прошу визначатись та голосувати.

То я прошу в цій правці все ж таки, щоб мені дали відповідь. А дана правка моя чітко стосується того, що землі сільськогосподарського призначення – земельні паї можуть надаватися у довгострокове володіння громадянам України. Оскільки ми чудово зараз знаємо, яка є ситуація з тим, що не всі громадяни можуть на рівних правах купити українську землю у зв'язку з важким матеріальним становищем, ми все ж таки просимо, і ця правка є дуже важливою, вона полягає в тому, щоби землі передавалися виключно в оренду і передавалися в оренду тільки громадянам України.

За-73 Рішення не прийнято, правка не врахована. про що вже тут дуже багато говорилося депутатами і про те ж, про що говорить вся країна. Дана правка стосується того, що на земельні паї сільськогосподарського призначення мають право тільки громадяни України. І вона жодним чином в будь-якому випадку не повинна передатися громадянам інших держав, тобто іноземцям. І все ж таки не розвіяні міфи про те, що через те, що в земельні банки, які будуть надавати кредити на придбання землі, вони в кінцевому випадку не стануть її власниками. Тобто це, дана правка, точно убезпечить українську землю від того, що її не зможуть купити іноземці. Прошу поставити на голосування і підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1951. Прошу визначатись та голосувати. За-89 Рішення не прийнято. 1952, Савчук. Оксана Савчук, місто Івано-Франківськ, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". В цій правці ми пропонуємо механізм того як можна зараз вийти з ситуації щодо ринку, власне, землі. В першу чергу ми пропонуємо створити державний земельний банк, де всі люди, які дійсно мають зараз становище скрутне і не мають можливості обробляти землю, щоби вони могли свої земельні паї продати виключно державі в особі державного земельного банку. Це, власне, створення цього банку покаже нам реальну ситуацію з тим чи дійсно громадяни України хочуть продавати свої землі, бо станом на всі останні соціологічні дослідження показують те, що громадяни України не те, що не хочуть продавати свою землю, вони бояться цього ринку землі як, знаєте, як великої чуми. Тому давайте проголосуємо за цю правку і не допустимо

За-67 Рішення не прийнято. я хочу звернути увагу щодо низької купівельної спроможності і неможливості громадян купувати земельні ділянки. Я уже казав, що у нас 60 відсотків громадян України мали у 2019 році доходи менше 5 тисяч гривень, а 85,7 відсотка громадян мали доходи менше 7 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про іншу цільову категорію, а це у нас 11, 3 мільйона пенсіонерів, то з них 88,4 відсотка пенсіонерів отримували пенсії до 5 тисяч гривень. Уявіть собі, 200 доларів – 88,4 відсотка громадян. Хто зможе купувати земельні паї по кілька тисяч доларів з такими низькими доходами? Тому я наполягаю на тому, що питання купівельної спроможності і платоспроможності населення має враховуватись під час купівлі-продажу земель. А в наступній поправці поговоримо про питання банківської системи. Прошу підтримати. Дякую. Ставлю на голосування 1955. Прошу визначатись та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Дякую, шановний пане Голово. Тепер щодо іпотеки землі, можливості кредитування фізичних і юридичних осіб з метою отримання довгих і дешевих грошей. Звертаю увагу на те, що облікова ставка в Україні на сьогоднішній день хоч і знижена, але все одно становить 11 в Російській Федерації облікова ставка Центробанку Росії – 6 відсотків, Білорусь – 8,75 відсотка, Молдова – 8,05 відсотка за кредитами. Відповідні кредитні ставки діють і в системі кредитування, в тому числі і споживчого кредитування. Якщо ми говоримо про європейських наших колег, то Європейський Центробанк ставку за кредитами ставить 0-0,25 відсотка. Очевидно, що в таких умовах українці не зможуть купувати землю, навіть брати кредити під неї. І механізм так званої іпотеки землі не буде працювати. Дякую. Прошу підтримати. Ставлю на голосування 1960. Прошу визначатись та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. 1957, Лукашев. Дякую. Дякую, пане Голово. Шановні колеги, шановні українці! На Луганщині знову гинуть військовослужбовці. Продовжується жахлива війна. І в цей час, коли наші патріоти захищають Україну, захищають рідну землю, уряд охлократів і комітет профільний намагаються продати у злочинний спосіб, з порушенням Конституції і Регламенту Верховної Ради України, продати українську землю. І в цей же час не реалізується право на отримання земельних паїв і 2 гектарів на ведення особистого селянського господарства. відповідайте, будь ласка, на сотні звернень українців, коли буде реалізовано право… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1957. Прошу визначатись та голосувати.

Я прошу підтримати мою правку. Я ще раз хочу наголосити на тому, що сьогодні дуже небезпечне питання про ринок землі становиться на даній території. Тому що сьогодні на нашій території знову обострилась ситуація військова, плюс люди побачили по самоспаленню людини, яка вийшла до Офісу Президента, і сьогодні вони телефонують і говорять про те, що нам потрібен референдум і потрібно провести все ж таки його, а після цього переходити до продажу та ринку землі. Дякую за предоставленное слово. І прошу підтримати мою правку. Ставиться на голосування правка 1958 народного депутата Мороза. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-73 Рішення не прийнято. Наступна правка 1959. Народний депутат Мороз. Правка 1959. Мороз Володимир, 59 виборчий округ, Донеччина. Частину першу статті 140 доповнити пунктом "є" такого змісту: "є) набуття земельної ділянки сільськогосподарського призначення з порушенням вимог частини 2 статті 130 Земельного кодексу". Хочу проговорити про те, що "Опозиційна платформа – За життя" проти продажу землі. Дякую. Прошу проголосувати за мою правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування правка 1959 народного депутата Мороза. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. Наступна правка 1960. Народний депутат Мороз.

невідчуження земельної ділянки іноземцями, особами без громадянства, іноземними юридичними особами, юридичними особами з іноземним інвестиціями, юридичними особами, утвореними за законодавством України, засновником в якому є іноземці чи іноземні юридичні особи, та іноземними державами у встановлений строк у випадках, визначених

За-75 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Дякую, шановний головуючий. Доповнити статтею 134-1 наступного змісту: "Стаття 134-1. Припинення прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення осіб, яким відповідно до законодавства, вони не можуть належати на праві власності. Особи, які набули у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення, однак згідно вимог цього Кодексу не можуть мати такі земельні ділянки у власності, зобов’язані відчужити такі земельні ділянки протягом одного року з дати набуття права власності. При цьому такі особи зобов’язані виставити набуті у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення на торги (зареєструвати як лоти для проведення електронних земельних торгів) протягом двох місяців з дати набуття права власності. Встановлений частиною першою цієї статті однорічний строк не підлягає продовженню. продовженню. У випадку, якщо особи, зазначені у частині першій цієї статті…". ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування 1961. Прошу визначатись та голосувати. За-75 Рішення не прийнято. Дякую, шановний Дмитро Олександрович. Я прошу поставити мою правку номер 1962 на голосування. Суть її зводиться, як і більшість правок, що подані фракцією "Опозиційна платформа - За життя", до необхідності відкриття ринку землі виключно за підсумками всеукраїнського референдуму. І ви бачите, ми наполегливо намагаємося достукатися в цьому сенсі до наших колег. І ви пам'ятаєте, Дмитро Олександрович, як ви полюбляли неодноразово жартувати, що зараз ми подивимось, хто в цьому залі хоче працювати, а хто ні. Так от знаєте, є звичайно важливі законопроекти, які були ухвалені за цей час в турборежимі. Але, якщо ми згадаємо дуже незбалансовану податкову реформу, дуже незбалансовану таку, щоб піддавалась потужній критиці зовнішніх партнерів, судову реформу, дуже незбалансовану реформу прокуратури, зараз це ринок землі, скасування переліку підприємств, що заборонені до приватизації, це називається не праця – це шкідництво. Інколи краще нічого не робити ніж займатися вредительством. Тому я зараз прошу поставити цю правку на голосування. Дякую.

Домовились. Включіть, будь ласка, 3 хвилини. Володимира Олександровича Зеленського. Звичайно, так, в передвиборчій програмі пана Зеленського була фраза про створення ефективного ринку землі. Але перший пункт, який стояв в передвиборчій програмі, і яка дійсно відрізняла істотно кандидата Зеленського від багатьох інших, полягав в народовладді напряму через впровадження ефективного механізму референдумів. Тому, в принципі, я так думаю, що будь-який виборець, який свідомо робив свій вибір, він виходив з того, що всі наступні пункти програми, включно створенням ефективного ринку землі, будуть застосовуватись виключно після виконання першого і основного пункту, тобто запровадження механізмів референдуму. Оскільки це не відбулося, то я думаю, що абсолютно зрозуміло, що і запуск ринку землі, особливо такого, що за всіма соціологічними опитуваннями не має підтримки підтримки більшості наших громадян, не повинен відбуватися без проведення опитування українців. Тому ми саме на цьому і наполягаємо. Ми просто хочемо так само, як і в питаннях миру, так само, як і в питаннях покарання корупціонерів з попередньої влади, так само, як і в багатьох… зниження тарифів і всього іншого, ми нічого іншого як опозиція не вимагаємо від пана Президента і його команди, як виконання власних передвиборчих обіцянок.

совість, я думаю, багатьом вже підказує, що те, що зараз відбувається, є невірним. І ми в цьому сенсі вітаємо ініціативу шановного пана першого віце-спікера щодо швидкого впровадження… внесення Верховну Раду законопроекту, власне, про всеукраїнський референдум. Але логіка законодавця вимагала, щоб ми робили це в зворотному порядку. Спочатку створити законодавство про референдум, провести референдум, а після того вже запроваджувати такі чутливі речі і важливі, як ринок землі. Знаєте, ситуація, яка склалася навколо уряду, і ситуація, яка склалась навколо правоохоронних органів, показує, що, на жаль, чинна влада дуже полюбляє ходити по граблях. Нам це шкода, тому що я і, я переконаний, переважна більшість наших виборців в другому турі президентських виборів підтримали саме Президента Зеленського. Тому ми, в принципі, розглядаємо його помилки, його прорахунки, його недоопрацювання як, скажімо, частину наслідків того, що ми вважали найкращим вибором для нашої країни. Ми вважали, що ми відкриваємо нову сторінку в житті України, а в результаті відкрили нову купу проблем, яку доведеться розгрібати нам всім разом. І відтак я в цьому сенсі дуже сподіваюсь, що у нас ще залишається близько 2 тисяч поправок, достатньо часу для того, щоб правляча команда порозмислила свій підхід і зрештою все ж таки зупинила цей ганебний розгляд закону…

Для нас принципове питання, як і для народу України, щоби питання вирішення самої можливості і долі ринку землі, самого права продавати землю в умовах зубожіння наших громадян, коли ціна на землю є на мізерному рівні, щоб все ж таки це вирішив народ України на всеукраїнському референдумі. І це для нашої політичної сили "Опозиційна платформа - За життя" є принциповим питанням. Ви бачите, що ми вносимо правки в різні статті, в різні абзаци. Але головна наша вимога – це проведення всеукраїнського референдуму, який встановив би, хочуть люди сьогодні продавати землю чи ні. А ви бачите, останні соцопитування вам рішуче кажуть: ні, українці не готові до… Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування 1975. Прошу визначатись та голосувати. За-73 Рішення не прийнято, правка не врахована. Н.І. Да, у мене звернення до голови комітету. Весна прийшла – вже можна сісти. Я думаю, що до 12 години будуть розглядатись мої поправки. Тому я пропоную вам присісти на ваше робоче місце. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Щодо суті поправки. Поправка встановлює принцип реалізації права власності, інші інструменти щодо можливості зміни права власності, крім купівлі-продажу, але те, що діє за сьогоднішнім кодексом, безумовно, має залишитись. А всі інші новації можуть бути реалізовані виключно після проведення всеукраїнського референдуму. І це принципова позиція нашої політичної сили. Ми сьогодні разом з народом. Ви знаєте, ми не взяли на себе нахабство називатися слугами народу і… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю 76 правку на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-75 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 77 правка, Шуфрич. Дякую. Шановний головуючий, наступні чотири правки, вони ідентичні. Вони стосуються 131 статті вказаного закону, вони регулюють різні аспекти права реалізації майнових прав на паї, в тому числі і питання, які стосуються унеможливлення отримання права власності на землю нерезидентами України. Я не думаю, що сьогодні ви можете сказати "ні" тим, хто замовляє ринок землі на Україні. На жаль, ці люди далеко. І їх в тому числі в народі вже називають "соросятами". І якраз на вимогу "соросят" зараз ви штовхаєте, "впихуєте невпихуєме", як говорив, світла йому пам'ять, покійний Іван Степанович Плющ. Але істина, вона вийде. І народ України вам вже говорить під час останніх соцопитувань "ні" продажу… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Безумовно, ми коли приймали Земельний кодекс, приймали його в надскладних умовах. Те, що ви зараз робите, це просто для вас якийсь курорт. Тому що в той час, коли ми боролися за право наших громадян реалізовувати свої майнові права на землю, ця зала була рознесена вщент. Ми не мали можливості проголосувати на робочих місцях. Але ми розуміли, надаючи право нашим громадянам на реалізацію їх майнових прав на землю, в той час ми мали їх захистити від спекуляцій. І в умовах, коли у нас найнижча пенсія, коли люди отримують в рік, 75 відсотків, майже 80 відсотків наших пенсіонерів, в середньому 20 тисяч гривень, я вважаю, що в цих умовах… можемо ставити на голосування? Скільки правок – чотири? Ставлю на голосування 77 правку. Прошу визначатись та голосувати. За-75 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1978. Прошу визначатись та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. 2061. Прошу визначатись та голосувати. За-73 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1980. Можемо голосувати? Ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

Я зачитаю, в якій редакції ми пропонуємо внести зміну в 131 статтю. "Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших цивільно-правових угод. Пункт 1. Резиденти України можуть набувати в приватну власність, а територіальні громади та держава у власність земельні ділянки, на підставі міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових угод. Нерезиденти України не мають право набувати у власність земельні ділянки…" І всі ці питання, я ще раз наголошую на нашій найбільш принципові позиції, не можуть бути реалізовані до проведення всеукраїнського референдуму. Саме право продати землю в умовах, коли сьогодні люди не в змозі реально оцінити вартість свого майна, є безвідповідальним… Дякую, Нестор Іванович. Можемо голосувати, да? Може, теж декілька правок? 1981. Прошу визначатись та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. 1982. Можемо голосувати? Ставлю на голосування… не можна нехтувати волевиявленням наших громадян. І якщо в нас стоїть, у вас оголошений принцип народовладдя, то питання ринку землі може бути вирішено виключно після проведення всеукраїнського референдуму. Дякую за увагу.

За-75 Рішення не прийнято. Нестор Іванович, наступні теж голосуємо? Ставлю на голосування 1983. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Дякую, шановний головуючий. Не можу не звернути вашу особисту увагу, своїх колег, Верховної Ради України і нагадати вам ваші принципи. Ви говорили, що першим, з чого ви почнете – це надання можливості народу України прямого народовладдя. А це можливо виключно через прийняття сучасного Закону про референдум. Мені прикро сьогодні констатувати, що закони про референдум, які були запропоновані опозиційними партіями, зняті з порядку денного нахабним голосуванням, яке було як ніж в наше серце, тому що ми не думали, що дискусія навколо питання референдуму буде відкинута монобільшістю, яка проголосувала на початку сесії відповідний проект постанови, який вже, на жаль, став чинним.

Ви, мабуть, чули на Погоджувальній раді про те, що говорив Руслан Олексійович Стефанчук, що закон фактично готовий, незабаром він з'явиться в залі. Якщо ми повертаємося до минулих традицій, я думаю, що в багатьох народних депутатів, які є в цій залі, раніше була можливість подати і навіть прийняти Закон про референдум. Тому давайте не згадувати минуле, а краще дивитися в майбутнє. Дякую. Переходимо до голосування. 1984. Прошу визначатись та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Дмитро Олександрович, я скажу відверто, я вже трошки замучився голосувати закони про референдум, як і закони про слідчі комісії. Ну, врешті-решт слідчі комісії ми врегулювали. Я радий ініціативі пана Стефанчука щодо, можливо, колись ми розглянемо закон про референдум, я, дійсно, про це чув, але в цій Верховній Раді я багато чого чув. Але чому ви позбавляєте нас ініціювати наші законопроекти, чому вони вилучені з порядку денного, мені, чесно кажучи, не зрозуміло. Тому ми і вважаємо, що сьогоднішній розгляд Закону про землю прямо пов'язаний із Законом про референдум, тому що, декларуючи принцип народовладдя, на жаль, я змушений констатувати, що вами поки що станом на цю хвилину нічого не зроблено заради того, щоб цей закон був прийнятий. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

а саме: "Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільгосппризначення". А зараз стосовно того, що робиться, а що планується. Шановні колеги, ми всі пам'ятаємо 17 січня, коли Прем'єр-міністр в цій залі сказав, що він написав заяву про своє звільнення на ім'я Голови Верховної Ради України і віддав її Президенту, а вчора у нього, мабуть, амнезія, тому що він сказав, що станом на вчора ранку він жодної заяви не писав про свою відставку. Тобто він нам 17 січня збрехав. І я вважаю, що в такій ситуації... Нестор Іванович, мені здається, що це не та правка, про яку ви тільки що казали. 1986 ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Крайня правка Нестора Івановича Шуфрича 1987. Дякую, Дмитре Олександровичу. Я ще раз хочу висловити нашу принципову позицію до законопроекту, який ініційований і розглядається сьогодні в залі владою України, саме владою. Я зараз не буду відрізняти монобільшість від Кабінету Міністрів, від Президента України – все це є владою. І ми вважаємо, що це занадто принципове питання не може бути розглянуто без проведення всеукраїнського референдуму. І якраз цей принцип, принцип прямого саме народовладдя ви декларували, мабуть, згадуючи Конституцію, яка визначила, що носієм влади України є народ України. Тому і вимагаємо від вас поставитись в цьому питанні з максимальною повагою до народу України. І прийняти цей закон прийняти цей закон після референдуму. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 1987. Прошу визначатись та голосувати. За-83 Рішення не прийнято. Правка не врахована.

Добавте час, будь ласка. Шановні колеги, я не розумію, чому в нинішніх умовах, коли у нас є внутрішня і зовнішня кризи, економічна криза, багато непорозумінь, нас зіштовхують зіштовхують по вірі, по мові, за місцем проживання, за своїми поглядами і по героях, чому в таких умовах розбрату ми абсолютно не звертаємося уваги на думку наших людей? А думка проста: більше 70-75 відсотків люди хочуть визначитись, хочуть самі сказати, чи хочуть вони цього ринку і якого ринку вони хочуть. Чому ігноруємо ми так цих людей? Невже ми думаємо, що вони зовсім перетворилися в худобу і не мають своєї думки. Це ж наш народ, народ не просто, народ трудолюбивий і розумний, талановитий. Цей народ народив Хмельницького, Сікорського, Корольова, геніального конструктора Антонова, Янгеля ядерника, батька та сина Патонів, лікарів Шалімова, Амосова, Олександра Довженка, Леоніда Бикова, Богдана Ступку, великого вчителя і педагога Василя Сухомлинського. І цей список я міг би перечисляти до вечора. Наш народ потребує поваги до себе. Наш народ повинен повинен сказати своє слово, якого ринку він хоче, чи хоче його взагалі і якого. І ми, я вважаю, повинні його поважати. І ви, Дмитре Олександровичу, говорили завжди, що ви хочете консолідувати суспільство і людей, вносити закони, які об'єднують, а не роз'єднують. Закон про референдум, а саме поправка щодо Закону про ринок землі, вона б могла б об'єднати людей, повернула довіру до влади у людей. І якби люди сказали, який і коли вони хочуть цей ринок, будь ласка, ніхто ж не заперечує, але ігнорувати цим народом не можна. Тому що, я боюсь, коли ми пройдемо 4 тисячі правок і не приймемо правку про референдум щодо ринку землі, то ці люди, аграрії, наш народ можуть провести без нас і без закону референдум тут, під стінами Верховної Ради. А тому я звертаюсь до вас. Будь ласка, так, як ви завжди кажете "голосуємо і підтримуємо", це так просто сказати два слова – і всі питання будуть зняті. Дякую дуже і прошу поставити правку про референдум щодо ринку землі на голосування. Дякую. Обов'язково ставимо на голосування правку 2000. Прошу визначатись та голосувати. 11:56:51 За-80 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2001, Пономарьов. Народний депутат Олександр Пономарьов, 78 виборчий округ, Запорізька область. Я знову наголошую, що фракція "Опозиційної платформи - За життя" послідовно виступає проти відкриття ринку української землі без проведення всеукраїнського референдуму. І я, і мої колеги багато про це говоримо, але нас остальные депутати не чують. І якщо ми вимушені вже розглядати цей проект, то пропонуємо внести в нього наступні зміни: "Статтю 131 Земельного кодексу України доповнити новою частиною три наступного змісту: "Відповідальність за відповідність та наслідки зазначених угод встановлюються відповідними нормами чинного законодавства". За-76 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Олександр Сергійович, у вас чотири правки. Може ми якось об'єднаємо, щоб встигнути до перерви? Дві хвилини і голосуємо, да?

Колеги, шановні, ще раз говорю про те, що ми маємо право приймати… не маємо права приймати таке рішення, не порадившись із безпосередньо власником української землі народом України. Кожне опитування, яке проходить у державі, демонструє, що більшість українців такої ж думки та хочуть висловити своє ставлення до цього питання через референдум. Тому пропоную після частини другої статті 131 Земельного кодексу України доповнити новим абзацом наступного змісту: "Вимоги, встановлені в даній статті, виконуються з урахуванням проведення всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення". Тепер можна ставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставимо на голосування. Прошу визначатись та голосувати 2002.

Депутат Скорик, "Опозиційна платформа - За життя". У статті 131 Земельного кодексу України частину першу викласти в такій редакції: "Громадяни та юридичні особи, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, а також територіальні громади мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових угод". Доповнити статтю 130 Земельного кодексу абзацом в такій редакції: "Забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних Прошу поставити правку на голосування. Ставлю на голосування правку. Прошу визначатись та голосувати. 2006 правка. 12:33:17 За-44 Рішення не прийнято. 2007, Скорик. 12:33:22 СКОРИК М.Л. Скорик, "Опозиційна платформа - За життя". Шановні колеги з більшості, я хочу звернутися до вас. От нас дуже часто питали, навіщо ми подали стільки правок. Ми відповідали дуже чітко, що для для того, щоб цей документ став, з одного боку, більш якісним, з іншого боку, для того, щоб був час у таких конструктивних депутатів з більшості зрозуміти, що це абсолютно хибний і шкідливий для країни і її громадян шлях. Я думаю, останні соціологічні опитування вони це чітко продемонстрували. І мені здається, що зараз дуже зручний момент, коли ви можете позбутися від негативного Прем'єр-міністра і негативного Кабміну в середу і відмовитися від цього шкідливого законопроекту, і сказати, що це тільки він, цей поганий Прем'єр-міністр, він вас навчав поганому приймати цей законопроект. А насправді ви, дійсно, "слуги народу" і не хочете приймати такий ганебний для країни законопроект. Прошу подумати і продемонструвати це голосуванням за правку. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу визначатись та голосувати. 2007. За-55 Рішення не прийнято. 2008, Скорик. Шановний пане Сольський, мені дуже прикро, це не перша правка, яку я доповідаю, мені дуже прикро, що на жодне з питань, які я ставив вам в попередніх блоках, і стосовно фейкового зростання валового внутрішнього продукту, і стосовно відсутності кредитного ринку, зруйнованої банківської системи, і стосовно вашого небажання звертатися, це головне питання, до громадян через референдум, дуже прикро, що у нас не було не те, що фахової дискусії, а жодної дискусії. Мені все ж таки хочеться і я на це дуже сподіваюсь, що ви звернетеся до традиційних українських цінностей і ні в якому разі не будете голосувати за цей законопроект. А правку прошу підтримати та проголосувати. Ставлю на голосування 2044. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні колеги, шановний український народе! Я хочу ще раз зафіксувати позицію нашої партії, політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" з приводу цього законопроекту, який зараз ми розглядаємо в залі. Говорити, що ми його розглядаємо, це, напевне, напевне, неправильно. Тому що ніхто навіть не слухає правок і голосування відбувається, мені навіть не зрозуміло, люди ходять по залу і ніхто не прислухається до навіть нормальних правок, які пропонуються для того, щоб їх прийняти. Мене турбує, як громадянина України, одне питання, на яке я досі не можу знайти відповідь на це питання. Може, шановний пане Дмитро Олександрович мені допоможе відповісти на це питання. Дмитро Олександрович, як так от бути, що ми, український народ, і я зараз виступаю від того українського народу, який не отримував ці паї в 1994 чи 1995 році. от не знаю, що собі сказати, чому я повинен, я, людина, яка народилася на селі, людина, у якої батьки народилися на селі, діди і прадіди народилися на селі, я не отримував землю, тому що я закінчував військове училище і поїхав захищати свою державу. Так от чому сьогодні відповідно до цього законопроекту, якщо я хочу, а вже хочу мати землю, чому я повинен її купувати сам у себе? Чому я повинен купувати сам у себе, платити за це 2 тисячі доларів чи скільки там вона буде коштувати? Дмитро Олександрович, от як то кажуть, як художник художника, хочу вас запитати, у вас земля є? По-перше, сільгосппризначення землі в мене немає. Друге. Малюю я так собі, тому "художник художника" тут теж не зайде. А якщо ми говоримо про купувати сам у себе, я якось втратив логіку запитання. Тому що якщо у вас немає, то купити сам у себе ви теж не зможете. Я думаю, що більш компетентно на це питання зможе відповісти голова комітету. Якщо ви не заперечуєте. А по землі, я сподіваюсь, я відповів. Микола Тарасович. Шановний колего, даним законопроектом передбачається зняття мораторію і обіг земель тих, які вже видані громадянам України в процесі розпаювання в 90-х роках. Норми щодо безоплатної приватизації, в тому числі якщо у вас є бажання отримати землю, ним не скасовуються. Вони діють у нас з 2001 року. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, на яких правках наполягаєте на голосуванні. Включіть, будь ласка, мікрофон. 12:39:02 ЧОРНИЙ В.І. Прошу поставити, оскільки я не закінчив свої 3 хвилини все ж таки, я прошу поставити всі вісім правок на голосування. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Ставлю. 2009. Прошу визначатись та голосувати.

За-65 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2010. Прошу визначатись та голосувати. За-66 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2011. Прошу визначатись та голосувати.

За-65 Рішення не прийнято. 2013. Прошу визначатись та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2014. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2015. Прошу визначатись та голосувати. За-66 Рішення не прийнято. І, 2016. Прошу голосувати та визначатись. 12:41:20 За-69 Рішення не прийнято. Дякую пане головуючий. Шановні народні депутати, все ж таки хочу звернути вашу увагу на те, що в Конституції України передбачена така форма волевиявлення, як всеукраїнський референдум. Але в зазначеному законопроекті є тільки фраза "референдум". Мені незрозуміло, що це значить, може, це місцевий референдум. Я прошу вас, розшифруйте, будь ласка, яким чином і на якому референдумі ви збираєтеся ставити питання і які питання стосовно цього законопроекту. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування правку 2017. Комітетом вона не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. Мені здається, що відповідали вже на ці запитання. Дякую. За-70 Рішення не прийнято. 2021. 12:42:21 ПЛАЧКОВА Т.М. Шановні колеги, ще раз хочу звернути вашу увагу на те, що це законопроект не тільки про продаж земель, які знаходяться у власності українських громадян. Цим законопроектом передбачено продаж земель державної і комунальної власності. І в мене є все ж таки запитання: якщо вже буде дозволено продавати землю, яка знаходиться у власності держави, то що будуть отримувати українські громадяни, які сьогодні мають право на своїх 2 гектари землі? Я також прошу надати відповідь саме на це запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Відповідь комітету. Пані Тетяно, процедури, пов'язані з особливостями відчуження державної та комунальної земель, це законопроект 2194. Це не цей законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2021. Прошу визначатись та голосувати.

разом для того, щоб ми розуміли взагалі, що мається на увазі під цією земельною реформою, як ви її називаєте. Але моя поправка зараз стосується того, що така форма відчуження земельних ділянок як внесення права на земельну частку до статутних капіталів господарських товариств, перетворює фактично земельне право вже на корпоративне право. Я вас прошу, ви знаєте дуже гарно, що корпоративні відносини ще гірші, ніж земельні відносини в Україні. Тому неможна сьогодні дозволити фактично корпоратизувати корпоратизувати земельні відносини. Я прошу поставити цю мою поправку на голосування і підтримати її. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 2023. Прошу визначатись та голосувати. За-73 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2024. Дякую. Шановні колеги, безумовно, рішення стосовно продажу землі може бути вирішено тільки після проведення і встановлення результатів всеукраїнського референдуму, але все ж таки будь-який закон, а тим більше такий важливий закон для України, він має сприяти тому, щоб в кожній громаді, в кожному районі, в кожній області розвивалася справжня конкуренція. А що ми маємо натомість? Цим законопроектом фактично створюються передумови для створення таких надмірно великих латифундій в межах однієї об'єднаної територіальної громади. Ми можемо створити ситуацію, коли в одній територіальній громаді буде лише один землевласник. Тому я прошу поставити цю мою правку на голосування і підтримати її. Ставлю її на голосування і прошу визначатись. 2024.

будь-які запобіжники, які були в первісному документі і стосувалися саме концентрації землі в руках однієї особи в межах однієї ОТГ. все ж таки, наголошую, що створюємо ситуацію, коли майбутні об'єднані територіальні громади будуть мати лише одного землевласника. Вдумайтеся в це! Що ми створюємо, коли ми сьогодні впроваджуємо таким чином децентралізацію, але майбутні ОТГ будуть фактично в руках одного лише землевласника? То до якої децентралізації ми йдемо? ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю правку на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-67 На жаль, рішення не прийнято. 2030, Дякую. Я ще раз нагадаю, що найстаріший в Європі орган міжпарламентської співпраці ПАРЄ закликає держав-членів вдосконалювати систему представницької демократії саме шляхом встановлення балансу між відповідальністю державної влади та роллю громадян в процесі ухвалення рішень. За відсутності такого балансу буде неможливо запобігти підриву впевненості в представницькій владі. Тому, шановні, давайте все ж таки зупинимось, дослухаємось до рекомендацій і ПАРЄ, і наших громадян України, які вимагають, по-перше, референдум, а потім вже голосування за цей законопроект, навіть не за цей, а за вдосконалений законопроект про справжній ринок. Дякую. Правка 2030, ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-75 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2032, Кива. Колтунович. Вибачте. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановні виборці! Колтунович, "Опозиційна платформа - За життя". Наша політична партія, коли йшла на вибори, я цитую, у своїй програмі записали, що "збереження землі у власності українських селян і питання відкриття ринку сільськогосподарської землі можливо виключно за результатами загальнонаціонального референдуму". Ми бачили дані соціологічних досліджень, які підтверджують, що дві треті населення України, чи опитаних так чи інакше виступає проти як запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, так і готові сказати своє "ні" на всеукраїнському референдумі. На наш погляд, ті подані нами поправки, які на сьогоднішній день відповідають запиту суспільства, мають право на врахування хоча б в "Перехідних чи прикінцевих положеннях", які визначали, наприклад, старт проекту закону за підсумками проведення всеукраїнського референдуму. І ми закликаємо, наша партія, підтримати дану пропозицію, щоб все-таки включити в "Прикінцеві положення" таку норму. Дякую і прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 2032 Колтуновича. Прошу визначатись та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. Правка не враховано. 2035, Колтунович. Дякую. Шановний пане Голово, шановні виборці і шановні народні депутати! Я чому звертаю вашу увагу до референдуму і до даних соціологічних досліджень. Я хотів би у двох наступних поправках якраз і акцентувати увагу на двох із них.

15 проголосували б "за", 18 не брали б участі. Хочу сказати, що кількість прихильників референдуму і для того, щоб проголосувати "проти" зросла до 66 відсотків з листопада місяця по лютий. Тоді як кількість прихильників запровадження обігу земель навпаки зменшилась з з 22 до 15 відсотків. Це свідчить про те, що ті процеси, які сьогодні відбуваються в комітеті, в парламенті, вони є нездоровими. Тому наша пропозиція все-таки врахувати думку громадян України. Прошу проголосувати. Дякую. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

Шановний головуючий, шановні колеги! Я хочу зараз підняти дуже важливе питання. У нас зараз в країні бойові дії. Бойові дії… І скажіть, хто буде гроші вкладати туди, де нема порядку, закону, туди, де хаос? І це дуже важливе питання. Жителі Донбасу які і яку землю будуть купляти? Минні поля купляти і де? І ще хочу нагадати вам, як тут у пленарному залі 13 листопада минулого року роздавали буклети "15 аргументів за вільний ринок землі". Вони були в кожного на робочому місці. І в тих буклетах був пункт: західні партнери допомагають та підтримують нас проти… захищати Україну. Вони почнуть тільки тоді, коли в Україні буде їхній капітал та їхні активи. Це неприпустимо. Власникам української землі можуть бути тільки громадяни України і тільки, які працюють на землі. Я ще раз вимагаю референдум, який ми повинні провести і дати можливість людям... Ставлю на голосування 2042. Прошу визначатись та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. 2042. Колтунович. Дякую, шановний пане Голово. Шановні народні депутати, в продовження тієї тези, щодо актуалізації питання проведення всеукраїнського референдуму я приведу дані іншого соціологічного дослідження соціологічної групи

громадян України і опитаних, власне, за цією соціологічною групою виступають за проведення всеукраїнського референдуму. Це реальні цифри, це ті дані, які проводили незалежні соціологічні служби. І я думаю, що парламент України має враховувати думку громадян України. А щодо того, чи чи потрібно, чи не потрібно проводити, то я хотів би сказати, що в таких країнах, як Нідерланди, Швейцарія, Франція якраз і є референдум тим правом народу на відстоювання своєї думки і достойного рівня життя. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2042. Прошу визначатись та голосувати.

За-81 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2044. Кива чи Колтунович? Колтунович. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, я звертаю також увагу на те, що лише 5 відсотків громадян України не бачать жодних ризиків в запровадженні вільного ринку земель в Україні. Тоді як переважна більшість громадян України бачить ряд ризиків, зокрема, власники такі є, що власники паїв можуть бути обмануті при продажу землі, що земля може бути викуплена іноземцями, ще є ряд моментів, які можуть повпливати з негативної точки зору на продажу землі в силу недосконалого чинного законодавства. І ще є один дуже важливий момент, що зняття мораторію на продаж землі дозволить скупити і олігархам. Я сьогодні аргументував купівельну спроможність громадян України, а точніше її відсутність, відсутність платоспроможності населення, коли там пенсії і зарплати по 150-200 доларів 70-80 відсотків громадян мають, очевидно, що такі люди ніколи в житті не стануть покупцями цих земельних паїв. А це означає, що ті землі, які у нас є, і в тому числі землі у державній власності, є під загрозою. Дякую і прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2044. Прошу визначатись та голосувати. За-85 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Королевська Наталія Юріївна. Наполягаєте на правках своїх? 2045, да. КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Дякую вам. Шановні колеги, "Опозиційна платформа - За життя", як ви знаєте, виступає категорично проти продажу української землі, і ми виступаємо категорично за проведення всеукраїнського референдуму. Я спитала у людей, і останні тижні ми багато проводили зустрічей, і люди попросили нас зачитати вам ті питання, які вони, на жаль, не можуть поставити своїм народним депутатам, тому що багато депутатів від більшості не приїжджає до сіл та не спілкується з виборцями та не чує ті реальні сьогодні позиції народу щодо продажу української землі. Тому перше питання. "Що отримає Україна від продажу землі?", - Анатолій Доброгорський з Дніпра питає. "Та чому не проводять референдум з продажу землі?",

За-76 Рішення не прийнято. Наступна правка 2046. Королевська. то хоча б почуйте людей, почуйте ті питання, які сьогодні хвилюють людей, коли іде оцей розгляд, профанський розгляд законопроекту про землю. Люди питають. "Чому Україна не хоче розвивати своє сільське господарство і села?" – це Лариса Денисенко з Харкова. "Не продавати землю іноземцям та

"Коли приймуть референдум?" – питає Микола Смірнов з Маріуполя. Шановні, надайте людям відповіді. Це питання не політиків, це питання звичайних людей в нашій країні. Наполягаю на голосуванні поправки. Дякую. Дозволю відповісти пану Миколі Смірнову за законопроект про всеукраїнський референдум, завтра буде вивішений для обговорення на сайті Верховної Ради України. І пан Микола Смірнов може долучитися до його обговорення. А я ставлю на голосування

За-89 Рішення, на жаль, не прийнято. Правка 2047. Шановні колеги, я продовжую ставити питання людей. Люди, які не можуть достучатися до вас. Ви відмовляєтесь проводити референдум. І тому я ставлю питання Євгена Табачнікова з Одеси. "Земля і надра належать народу. А продавати їх Наступне питання, яке ставлять буде влада. Влада продала вже і газове господарство, і енергетику, і промисловість. А що народ, який був господарем цих цінностей, отримав?

все в приватних руках. А де те, що належить народу? Не продавайте землю". Це ставить питання Світлана Кумова. Прошу надати людям відповідь на їх запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування ця правка народної депутатки Королевської. Прошу визначатись та голосувати.

для народних депутатів України, які хочуть взяти на себе відповідальність та підмінити замість референдуму своїм голосуванням приймати доленосне рішення країни. Перше питання, його ставить Олена Озорянська, місто Харків: "В школі ми вивчали повість Ольги Кобилянської "Земля". Тоді за маленький кусочок землі люди ладні були віддати усе. А тепер що для нас є земля?". Люди наполягають на проведенні всеукраїнського референдуму. "Влада повинна подати розрахунок ефекту від продажу землі" – на цьому питанні наполягає Анатолій Доброгорський, Дніпро. Тому що люди хвилюються, що ви землю продасте, і все буде так же, ще два олігарха буде в країні додатково, а, на жаль, люди нічого не отримають і наполягають на всеукраїнському референдумі. Прошу на підтвердження поставити мою поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування правка 2050 народної депутатки Королевської. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

І питання від Євгена Мірошниченка, місто Дніпро. "Що отримує українець від продажу землі і оплати комунальних платежів? Що залишиться його дітям і онукам?" Це питання ставить майже кожен українець. "Хто дав вам право розпоряджатися національним надбанням країни? Чому 250 осіб вирішують таке життєво-важливе питання, ігноруючи думку народу?" Тамара Стефаненко, місто Запоріжжя. Шановні колеги, і ми приєднуємося до тих питань, які ставлять люди. Ми також наполягаємо на тому, щоб було всебічне обговорення

Я продовжую, шановні колеги, ставити вам питання, які надіслали люди. Питання від Тетяни Смуток. "Я все таки за референдум по землі. Земля повинна бути поділена на всіх громадян України. А там вже кожен вирішить, що з нею робити далі". Шановні колеги, "Опозиційна платформа - За життя" також наполягає на тому, щоб була завершена розпайовка землі. Як ви знаєте, тільки 7 мільйонів пайщиків отримали свої паї. Всі інші люди в нашій країні мали можливості скористатися своїм конституційним правом та отримати свою, Богом дану, землю. Тому ми наполягаємо на тому, щоб ви повели розпайовку та провели всеукраїнський референдум перед тим, як вирішувати подальшу долю України. Прошу на підтвердження. Ставлю на голосування 2054. Прошу визначатись та голосувати.

Питання землі сьогодні хвилює кожного українця. І немає людини від Львова до Луганщини, від Донеччини до Харкова, кого б сьогодні це питання не хвилювало. Тому ми наполягаємо, "Опозиційна платформа - За життя", що розглядати питання землі можна тільки після всеукраїнського референдуму. А Ольга Сергієнко з міста Харкова ставить вам таке питання. "Продаж землі суперечить Конституції України, де визначено, що земля і її надра належать народу України. Кожен народ виживає лише завдяки тому, що має свою територію. Саме її люди захищали, не шкодуючи життя. Наші предки добилися, щоб земля належала ним. Нічого крім грабунку відміна фактично цієї норми нам не несе. Тоді, коли бачимо ліквідовані і розпиляні на метал заводи, безоснований грабунок бюджету…".

За-78 Рішення не прийнято. 2054, Королевська. 13:06:05 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Я хочу продовжити питання пані Ольги Сергієнко з міста Харків. "Продаж землі суперечить Конституції України, де визначено, що земля, її надра, належать народу України. Кожен народ виживає лише завдяки тому, що має свою територію, саме її люди захищали, не шкодуючи життя. Наші предки добились, щоб земля належала всім, нічого крім грабунку відміна фактично цієї норми нам не несе. Тоді, коли ми бачимо ліквідовані і розпиляні на метал заводи, безсовісний грабунок бюджету, фіговий лист заборони продавати землю іноземцям не врятує, бо є підставні особи. Отже, продаж землі означає лише продовження грабунку українського народу, взагалі і кожного з нас зокрема. Держава, яка не вміє розпоряджатися своїми установленими підприємствами, земля їй не потрібна". Шановні, це ставлять люди, люди, розумніші за вас, будь ласка, не робіть цього… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2054. Прошу визначатись та голосувати.

За-78 Рішення не прийнято. 2055. ставлять люди до депутатів. На жаль, ми бачимо, ви ігноруєте ці відповіді. Ви не тільки не зустрічаєтесь з виборцями, не тільки відмовляєтесь проводити всеукраїнський референдум, але ви також відмовляєтесь просто відповісти на просте питання громадян України, які також, як і "Опозиційна платформа - За життя", виступають категорично проти продажу української землі. І я ставлю вам питання Вадима Іваницького з міста Харкова. Питання: "Чому не проведено референдум? І чи буде він до повторного голосування?" Шановний пан головуючий комітету, дайте людям відповідь, чому ви зараз до повторного голосування не організували референдум і не провели референдум? В чому проблема? Дякую. Прошу на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2055. Прошу визначатись та голосувати.

я продовжую вам ставити питання людей, і якщо ви не хочете на них відповідати, ви їх хоча б слухайте. Може, кожен з вас повернеться додому, поспілкується зі своєю родиною та буде розуміти, що не маєте ви права приймати це рішення. Депутатство, воно так швидко закінчиться, а ви залишитесь, залишитесь громадянами України. І за це вам прийдеться відповідати все своє останнє життя. І люди ставлять дуже прості питання. Галина Зоріна вас питає: "Тим українцям, яким не дісталися покладені земельні наділи згідно з Конституцією України, вимагаю виплатити компенсацію грошима". Люди дуже стурбовані сьогодні, чому ви ігноруєте право людей отримати і сьогодні земельний пай? Чого ви за них зараз маєте можливість продати їх землю? Зупиніться, будь ласка. Пішли всі всеукраїнський референдум. Прошу на підтвердження поставити цю правку.

на жаль, люди так і не почули від вас відповіді. Але ми запитаємо всіх і поставимо вам усі ті питання, які люди ставлять сьогодні до "слуг народу". І от питання Наталі Гасенко, місто Запоріжжя: "Ця Рада працює проти інтересів України. Це як ніколи ясно при розгляді поправок згідно із Законом про землю. Плюс до цього новий Трудовий кодекс,

пані Наталя Гасенко. Дайте відповідь, чого ви зараз імітуєте цей законопроект, не приймаєте рішення, не йдете на всеукраїнський референдум та не скасовуєте медреформу. В чому проблема? В чому вам, люди питають, можна допомогти? Прошу поставити цю поправку на підтвердження. 2060. Прошу визначатись та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. 2058, Гнатенко. Дякую, шановний головуючий, за можливість висловити свої правки. 49 виборчий округ, Донецька область, Гнатенко. статтю 131 Земельного кодексу України, додати частину другу в такій редакції: "Земельні ділянки сільськогосподарського призначення мають право набувати у власність на підставі інших цивільно-правових угод виключно громадяни України та юридичні особи України відповідно до вимог частини першої статті 130 цього Кодексу, а також територіальні громади та держава". Прошу цю правку поставити на голосування та підтримати. Дякую. Ставлю на голосування 2071. Прошу визначатись та голосувати.

котрий раз наполягає на питанні щодо прийняття цього закону тільки через референдум. Не зрозуміло прийняття цього закону таким чином – антинародним та грабіжницьким. Держава наша орієнтується і завжди каже, що ми йдемо в Європу і орієнтуємося на європейські цінності. Ми завжди постійно це повторюємо, але в Європі, наприклад в Швейцарії, питання референдуму – це звичайний крок. Щороку вони проводять по 3-4 референдуми з різних питань. Таким чином всі люди цієї держави приймають колективне рішення і відповідальність.

За-74 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Так, я продовжую питання щодо референдуму, важливе є в нашій державі, якщо ви підтримаєте сумісно це питання. Правка 2060, якщо люди будуть приймати участь власноруч в цьому процесі, в процесі референдуму, то це питання буде колективно прийнято. Це буде найдемократичніше, і ніколи в сторону парламенту не буде нарікань і через 10, і через 20 років. Тому ми ще раз наголошуємо, що тільки референдум має можливість вирішити в законному руслі це питання. я прошу правку 2060, і 2061, і 2062 поставити на голосування списком. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2060. Прошу визначатись та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. 2061. Прошу визначатись та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2062. Прошу визначатись та голосувати. За-73 Рішення не прийнято. І 2063. Прошу визначатись та голосувати. За-75 Рішення не прийнято. Шахов. Не наполягає. ІВЧЕНКО В.Є. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я хочу, щоб ви ще раз звернули увагу на даний закон. Ще раз хочу привернути увагу до слів, що основні моменти, які будуть в цьому законі постійно маніпулюватися – це державні землі. Колеги, 2 роки тому, виконуючий обов'язки міністра зробив занижену нормативно-грошову оцінку на 20 І саме з цією заниженою нормативно-грошовою оцінкою ми підемо на аукціони на найкращі землі України – академій наук, державних підприємств і так далі. Це, колеги, означає, що це буде воровство цих земель у громадян України. Мало того, більшість цих земель буде розпайовано і теж вкрадено через різні корупційні схеми. Бо правку Ніколаєнка щодо того, щодо заборони перепродажу ви провалили. Колеги, зверніть увагу на комплекс проблем, які є в земельній сфері. І давайте дивитись, які правки ми ще можемо підтримувати. Ми про це вам постійно говоримо. Ставлю на голосування правку 2097. Прошу визначатись та голосувати.

Фейсбук майорить: одного депутата винесли із залу, іншого виносять, третьому кричать: "Ганьба" по різним моментам. То ли це медична реформа, то ли це перспективні плани, то ли це земельна реформа. Колеги, на то і є парламент, щоб ми з вами сіли і знайшли спільні точки, що сьогодні потрібно в нашому контексті Закону про ринок землі українському аграрію, українському фермеру, українському селянину? Яким чином їх захистити і зробити реально закон такий, який буде давати їм і переважне право, і можливості для розвитку, і точно не буде занепаду сільських територій. Ми подали свої правки і комплексно показали, яку реформу земельну "Батьківщина" підтримує. Колеги, давайте розуміння, а не просто кнопкодавити на кнопки "за" чи "проти". Дякую. Ставлю її на голосування. Це 2083. Прошу визначатись та голосувати. За-89 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2072, Фролов. Не наполягає. Дубнов, 2073. Крулько, 2074. Не наполягає? Наполягає. 13:19:36 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Фракція "Батьківщина" звертає увагу про те, що будь-які маніпуляції, які робляться сьогодні, іде намагання зробити з українською землею, не відповідають національним інтересам України. І як неодноразово заявляла "Батьківщина" і Юлія Тимошенко, що будь-який продаж української землі можливий тільки за результатами українського референдуму, який потрібно провести, і це було б чесно перед людьми. щоб захистити національні інтереси України і українську землю, цією поправкою 2074 я пропоную доповнити пункт, щоб виключно громадяни України і юридичні особи від України мали можливість набувати українську землю і у такий спосіб не дати можливості іноземцям претендувати на те, щоб роздеребанити українську землю. Прошу підтримати цю поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2074. Прошу визначатись та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Славицька, 2076. Доброго дня! Славицька Антоніна. "Опозиційна платформа – За життя" в першу чергу хоче наголосити на незмінній позиції нашої фракції, яка полягає в тому, що ми проти продажу земель сільськогосподарського призначення. Ми наполягаємо на проведенні всеукраїнського референдуму із зазначених питань. Моя пропозиція стосується змін до статті 131 Земельного кодексу України. Вона містить такий технічний характер. Разом з тим хочу наголосити на недосконалості редакції, запропонованої комітетом. Зокрема, в частині другій статті 131 Земельного кодексу в редакції комітету йдеться про те, що купівля-продаж земельної ділянки здійснюється з дотримання переважного права її придбання. Цей інститут не розкрито в кодексі, натомість певні зміни, що пропонуються внести проектом, виходять за предмет його регулювання, що призведе до дерегулювання відповідних суспільних відносин і свідчить про невідповідність принципу визначеності правової цього проекту закону. Наполягаю на голосуванні.

Фракція "Батьківщина", Костянтин Бондарєв. Партія "Батьківщина" не підтримує жодним образом перетворення землі у вигляд товару. І пропозиція ввести ринок землі виглядає дуже погано на тому, що в цей час війна в Україні, це фактично реальність нашого життя. можна продавати землю, і ми наполягаємо на цьому. А моя пропозиція, і сьогодні ми розглядаємо цю мою поправку, вона і хоче показати, чи дійсно український народ, чи дійсно виборці, чи депутати, чесні депутати, які працюють на український народ, вони проти того, щоб продати землю закордонним олігархам, чи хочуть, щоб українська земля залишилась українською. Прошу, підтримайте мою… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2077. Прошу визначатись та голосувати. За-86 Рішення не прийнято. Васильєв, 2078. Не наполягає. Шпенов, 2079. Не наполягає. Дунда. Не наполягає. Наливайченко, 2081. Не наполягає. Пузійчук, 2082. Доброго дня, шановний Голово, шановні колеги. Фракція "Батьківщина" наполягає на знятті цього законопроекту з розгляду та виступає проти базару, який планується відкрити з цим законом. Моя поправка стосується захисту українського фермера. Микола Тарасович, поясніть, будь ласка, вчергове звертаюся до вас, чому ви відхиляєте мою поправку, яка передбачає набуття землі, заборонити набуття права власності на землю особам, які мають подвійне громадянство з метою уникнення зосередження землі у власності іноземців? Скажіть, як цей законопроект захищає українського фермера? Друзі,

Ставлю на голосування 2077. Прошу визначатись та голосувати.

Не одну поправку монобільшість не прийняла. Якщо подивитися об'єктивно, то більше ніж половина депутатів різних фракцій, в тому числі депутатів від партії "Слуга народу" подавали поправки, але принципово не приймається ні одна поправка. ви не почули ні однієї конструктивної пропозиції? Фактично всі пропозиції, які подають депутати від усіх фракцій, вони направлені на захист української землі. Вони направлені на захист українських фермерів. Вони направлені на те, щоб заборонити доступ, будь-який доступ іноземцям до володіння землею. Ми наполягаємо також на проведенні всеукраїнського референдуму. Микола Тарасович, дайте аргументацію. Дякую. СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Пане Андрію, цікаво, що ви згадали Твітер Президента Сполучених Штатів, але не дочитались дальше у зв'язку з чим ця підтримка. Ця підтримка пов'язана з торговельними війнами по сої і кукурудзі з додатковими митами на ввезення з Китаю і до земреформи відношення ніякого не має. Це перший момент. Другий. Ваші правки щодо того, що ви говорили, також відношення не мають, і щодо подвійного громадянства саме ці також не мають. Це були інші правки. Правки відхилені. Ставлю її на голосування 2095. Прошу визначатись та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2084, Тимофійчук. Не наполягає. 2085, Цимбалюк. Включіть, будь ласка, мікрофон.

цей законопроект потрібно зняти з розгляду. І питання продажу української землі сільськогосподарського призначення має визначити український народ на всеукраїнському референдумі. Моя правка стосується, і ми її обговорювали з головою комітету на засіданні комітету, стосується викладення статті 131 в наступній редакції: "Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших цивільно-правових угод. І громадяни, фермерські господарства та юридичні особи визначені згідно статті 130 цього Закону, територіальні громади та держава мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі міни, ренти, дарування, успадкування". Прошу поставити цю правку на голосування. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування 2096. Прошу визначатись та голосувати. За-85 Рішення не прийнято. Бєлькова, 2087. Шановні колеги, шановний пане Сольський! Твітер Трампа ми читали з паном Андрієм разом. І я дуже вдячна вам за те, що ви пояснили контекст того твіту. Але я не погоджуся з вами про те, що цей твіт не має жодного відношення до нашої дискусії. Цілий Президент найбільшої і найвпливовішої в світі країни змушений був реагувати на проблематику фермерів. Саме тому наша фракція так сильно бореться у своїх поправках за те, що виокремити цю категорію і на першому етапі реформи вилучити інших можливих, теж важливих, гравців ринку але вони повинні прийти згодом. Саме тому Президент Трамп не писав про загальні юридичні особи, які ми тут цими правками намагаємося вилучити, він писав про фермера, який є основою укладу життя в Америці в сільських регіонах. І сьогодні українське суспільство так само вас підтримує щодо фермерів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю цю правку на голосування, 2087, Бєлькової. Прошу визначатись та голосувати. За-96 Рішення не прийнято. Власенко, 2080. Дякую, шановний пане Голово. Хочу зазначити, як ми вже говорили неодноразово, поява в законопроекті банків і юридичних осіб, це навіть не шпаринка, а це відкриті двері для того, щоб ми не знали, хто реально контролює українську землю. Нам пропонують підміну понять в дискусії. Нам говорять зараз про право власності на юридичну особу. Але з точки зору корпоративного управління це не завжди є важливим. Значно більш важливим є те, хто має реальний вплив на прийняття рішень і хто реально приймає рішення в незалежності від того, хто є власником. Деколи це співпадає, власник і той, хто приймає рішення, але дуже часто, це не співпадає. Тому поява в цьому законопроекті юридичних осіб, а також банків в інших статтях, не в цій статті, а в інших статтях, це означає, що ми ніколи не будемо знати, хто реально контролює українську землю – українець чи іноземець. В реєстрі буде українець, а контролювати буде іноземець. Тому прошу підтримати правку. Дякую. Ставлю на голосування 2096. Прошу визначатись та голосувати.

Тут багато моїх колег вже говорили про те, що в ході нашого обговорення кількість людей, які, насправді, стали би прихильниками ось цього закону, я не говорю тут ринку землі, а ось цього закону, їх стає все менше і менше, і це показує чітко соціологія. І очевидно, що це викликано в першу чергу тим, що, дійсно, рамковий закон не дає ключових відповідей на питання про те, як будуть захищені права і селян, і фермерів і в першу чергу українців, звісно. стосується права набувати у власність земельних ділянок на підставі міни, ренти, дарування, успадкування право для держави, територіальних громад та для громадян України у відповідності вимог, встановлених статтею 130 цього кодексу і закону. Я не можу зрозуміти одного і хотіла би запитати у голови комітету. Ви ж фактично частково врахували ці правки, чому ви не визначаєте того, що вони частково враховані, а чітко пишете, що вони відхилені? Чи це є така політична позиція ігнорувати будь-які поправки в цьому залі? ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2090. Прошу визначатись та голосувати. За-103 Рішення не прийнято. Правка 2091, Пузанов. Не наполягає. Папієв, 92. Не наполягає. Ні, його немає. Далі, Савчук, 94 правка.

ми приймаємо, і "Слуга народу", і Зеленський просувають латиноамериканську латифундистську модель ринку, так званого ринку землі. Насправді це земельний базар, на якому українські селяни можуть зробити тільки одне – продати останнє, що у них є, свій земельний пай. Я подав всього п'ять правок, всього п'ять, які передбачають те, щоб в Україні була європейська модель, східноєвропейська модель. Це обмеження 500 гектарів в одні руки, це обмеження продажу тим, хто живе на території громади або на суміжній. Мета цих правок: щоб в Україні був сформований потужний середній клас на селі, як це відбувається в європейських країнах, який годують себе і всю країну, і ще на експорт відправляє. А нам натомість просувають жахливу модель, в якій люди на селі будуть абсолютно зайві. Я прошу підтримати мою правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю її на голосування 2095. Прошу визначатись та голосувати. За-100 Рішення не прийнято. Цимбалюк, 2096. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний головуючий, шановний голово комітету, правка за номером 2096 стосується викладення статті 131 у наступній редакції, що: "Громадяни України, малі (родинні) та середні фермерські господарства – об’єднання власників з метою ведення сільськогосподарського товарного та переробного виробництва, а також територіальні громади та держава в особі Державної Земельної Агенції мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі міни, ренти, дарування, успадкування". Ми саме на засіданні комітету говорили про те, що є необхідність у державі створення національної державної агенції, яка б мала право викуповувати землю, земельні паї у всіх тих, хто має бажання це зробити. Це б дало можливість все-таки державі стати власником, а тоді передавати в оренду. Прошу поставити мою правку… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 2096. Прошу визначатись та голосувати.

За-90 Рішення не прийнято, правка не врахована. 2097, Качний.

В частині першій статті 131 Земельного кодексу України слова "створені за законодавством України, а також територіальні громади" замітити словами "юридичні особи резиденти, а також органи місцевого самоврядування". Шановні колеги, справа в тому, що наша фракція постійно наполягає на тому, щоб ці всі питання могли розглянуті бути тільки після всенародного референдуму. Тому, шановні друзі, хотілося б, щоб ми все ж таки зрозуміли, чого так "слуги народу" хвилюються за те, щоб відповіді на ці питання надавав наш український народ. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 2097. Прошу визначатись та голосувати.

За-79 Рішення не прийнято. 2098, Качний. 13:39:04 КАЧНИЙ О.С. Дякую. Шановний голово комітету, звертаюся зараз до вас. Все ж таки хотілося б, щоб ви дали відповідь, а скільки, це я звертаюся до голови комітету, будь ласка. Не відволікайте голову комітету від роботи, будь ласка. Алло! Ви мене чуєте там, пане голово? Бо ви з усіма розмовляєте крім того, хто вам запитання дає. Скажіть, будь ласка, все ж таки, скільки ви плануєте отримати коштів від продажу землі і за який термін? Це питання, яке задається всім українським народом сьогодні, хоча ви кажете, що це не по суті. А це по суті запитання. Далі. Моя поправка 2098. Стаття 131 Земельного кодексу України, доповнити новою частиною другою наступного змісту: "Відповідно до нормативно-правових актів України та з урахуванням вимог цього Кодексу укладаються та посвідчуються угоди". Дякую. Прошу відповісти на моє запитання, будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. 13:40:13 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Гроші за землю отримають її власники. Якщо ви власник, ви їх отримаєте і будете мати бажання її продати. Це перша річ, так, для загальної інформації. По державній землі, яка не є предметом цього закону, а є предметом законопроекту 2194, прийнятого в цій залі в першому читанні, гроші отримають місцеві громади. Правка відхилена. Ставлю на голосування правку 2099. Прошу визначатись та голосувати.

скільки планується отримати податків від продажу землі власників паїв. Так, я розумію? Тобто все це, що ви зараз зробите, це просто допомога нашим господарям паїв отримати гроші за ці паї. Так, я розумію вас, Миколо Тарасовичу? є діючі норми, пов'язані з оподаткуванням угод земельними ділянками. Вони прописані, вони цим законом не міняються. Можете їх підняти і подивитись. Вони відрізняються, будуть відрізнятися від того оподаткування, яке зараз відбувається по схованій купівлі-продажу, по довгих договорах оренди і по емфітевзису. Це перший момент. Другий. тут не суть в підрахунках, тут суть в тому, щоб вернути ті права, які належать людині, скільки їх буде продавати ні я, ні ви не спрогнозуємо. Дякую. Ставлю на голосування 2144. Прошу визначатись та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Кальцев. 20… Немає.

Поправка пропонує доповнити статтю 131 Земельного кодексу положенням, що юридична особа може бути набувачем земельної ділянки лише за умови наявності дозволу на перехідні права власності Це пов'язано з тим, що держава має забезпечити державний нагляд і контроль за функціонуванням ринку землі, а не підмінювати його з боку приватних нотаріусів, так, як в цьому законі, які не мають для цього ані повноважень, ні ресурсів, ні визначених законодавством процедур. Прошу коментар. Дякую. Ставлю на голосування 2005 Княжицького. Прошу визначатись та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. 2106, Скороход. Не наполягає.

Дякую. Магера, 58 округ, місто Маріуполь. Моя поправка стосується права набуття… набуття права іноземців земельними ділянками. І я пропоную передбачити, що власниками земельних ділянок повинні бути громадяни, які зареєстровані як платники податків в Україні, юридичні особи, кінцевими бенефіціарами, власниками яких виступають виключно громадяни України зареєстровані як платники податків в Україні. Я не розумію, чому комітет не підтримав цю поправку. Бо вона не заперечує самому закону, а вносить конкретні правки. Дякую. Ставлю на голосування 2110. Прошу визначатись та голосувати. За-86 Рішення не прийнято. Соболєв, 2111. 13:45:31 СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, моя правка стосується дуже конкретної речі. Хто є суб'єктом набування права власності через заставу і інші цивільно-правові угоди? Я приведу один приклад. Найбагатша держава світу – Сполучені Штати Америки – в цьому році боргові зобов'язання фермерів американських перед американськими банками сягнули більше 400 мільярдів доларів. Ключова застава по цих боргових зобов'язаннях – земля. Держава Сполучені Штати Америки ухвалила спеціальні рішення про примусовий викуп землі штатами, муніципалітетами і безпосередньо державою землі у банків. Ви нас втягуєте в цю авантюру, через яку не може пройти навіть найпотужніша економіка світу. У мене в поправці банків немає. Я вимагаю, щоб це було поставлено на голосування. Дякую. Ставлю на голосування 2111. Прошу визначатись та голосувати. За-102 Рішення не прийнято. 2112, Лабазюк. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. Лабазюк Сергій, Хмельниччина. Моя правка є технічна, але надзвичайно важлива. В цій залі багато обговорювалося питання, хто має право володіти землею в Україні. І я думаю, що беззаперечно це виключно українці. моїй правці ми пишемо, що уточнення до статті 131, де визначаються підстави набуття права власності на земельні ділянки, уточнюємо, що можуть набувати право власності виключно юридичні особи України, створені за законодавством України, до складу засновників та учасників яких входять виключно громадяни України, територіальні громади та держава. Прошу підтримати дану правку. Ставлю на голосування правку 2133. Прошу визначатись та голосувати.

Дубіль, 2114. Наполягаєте? Дубіль. Немає. Шановні колеги, давайте якось тоді, щоб ми не поверталися до правок. Далі. Дубіль. Немає? Михайло Якович. Включіть, будь ласка, Волинцю. Наступна правка Качури, зразу попереджаю. і українці питають: "Як так, чому нас не спитали?". Ще раз наполягаю на тому, щоб моя правка зараз була проголосована. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я її ставлю на голосування. Прошу визначатись.

За-92 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Качура, наступна правка 2117. Не наполягає. Заблоцький. Не наполягає. Павліш. Не наполягає. Батенко. Не наполягає. Христенко.

Шановний пане Голово, шановний український народе, "Опозиційна платформа - За життя", Юрій Павленко. Наша політична сила послідовна в своїй позиції не дати можливості ухвалити цей закон, розпродати українську землю відповідно до тих норм, які пропонуються даним, на наш погляд, нікчемним законодавчим актом. Минулий тиждень, спілкуючись з людьми, на жаль, ми мусимо констатувати, що ситуація в земельних питаннях стала ще гіршою ніж була до початку розгляду цього закону. Можемо констатувати, що держава, на жаль, і надалі не готова до відкриття ринку землі по цих правилах, які ви пропонуєте. Люди проти. І це наростання тільки зростає. Тому наше звернення до вас. Давайте припинимо цю авантюру. Проведемо референдум, тим більше завтра ми побачимо відповідний законопроект, створимо Міністерство аграрної політики, і після цього… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2125. Прошу визначатись та голосувати.

За-80 Рішення не прийнято. право набуття, право власності. Хто вносив таку пропозицію, скажіть, де 6 мільйонів наших людей, які на Донбасі і в Криму. Ви тут політичну тріскотню, ці автори устроюють, що це наш Крим. Якщо це наш Крим, то значить і люди наші. І "Опозиційна платформа" вважає так, і цих людей, їх волю потрібно враховувати. Що ми робимо от на сьогоднішній день? Вони будуть суб'єктом придбання цієї землі. Вони будуть приймати участь. Що ви устроюєте пір під час чуми. Це недопустимо взагалі, це знущання з нації. Не можна слухати, взагалі розглядати цей закон. Шановні колеги, я хотів би, щоб ми поставили питання припинити, Ставлю на голосування правку 2124. Прошу визначатись та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. Колихаєв, 2126. Не наполягає. Кириленко, 2127.

13:53:24 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Шановний пане спікере, ми просимо більш уважніше ставитись до поправок народних депутатів України. Тому що, на жаль, у нас немає повномасштабного професійного обговорення цього законопроекту. "Опозиційна платформа - За життя" наполягає на тому, щоб ми припинили цей шабаш та пішли всі на всеукраїнський референдум, та спитали у людей, що робити з українською землею. Досить ось тут ось тут зараз по кулуарах роздавати та розпродавати Україну. Досить імітувати проведення повноцінного рішення щодо майбутнього України, щодо української землі. Люди від нас чекають, щоб ми з вами разом об'єднали зусилля та пішли, та провели всеукраїнський референдум. Тому "Опозиційна платформа - За життя" наполягає на своїх поправках та наполягає на проведенні референдуму. Прошу поставити поправку на підтвердження. Ставлю на голосування цю правку. Прошу визначатись та голосувати. За-75 Рішення не прийнято. Шкрум, 2131. Немає. Іван Григорович, я ж задавав питання. І.Г. Шановні колеги, цією поправкою вилучається норма про можливість набуття земельних ділянок у власність юридичними особами, створеними за законодавством України. Формулювання "юридичні особи, створені за законодавством України" відкриває шлях іноземним компаніям, які зареєстровані в Україні, набувати у власність українські землі. Тисячу раз зазвучало у цьому залі "референдум". Не просто за ринок землі, а в першу чергу ринок землі, якщо і буде, то без участі іноземних громадян. Я прошу поставити цю поправку на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-84 2133. Наполягаєте на правці? Включіть, будь ласка, мікрофон. Дякую, не допускається на підставі укладених, у тому числі нотаріально посвідчених, попередніх договорів, довіреностей, правочинів про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ". Питання пресловутого емфітевзису. Тобто пропонується заборонити перехід права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на підставі попередніх договорів, довіреностей, договорів про емфітевзис. Зміна власника на землю за зазначеними договорами та довіреностями є тіньовими способами обігу земель сільськогосподарського призначення, які потрібно усувати. Друзі, сирий закон, сирий. І тіньовий обіг залишається, і іноземці залишаються. Що ми робимо? Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 2133. Прошу визначатись та голосувати. За-84 Рішення не прийнято. Івченко, 2134. Шановні колеги, не один раз вже в цьому залі звучала боротьба з тіньовим ринком землі. Ви знаєте, досить багато договорів підписано між пайовиками і орендарями або потенційними покупцями в тіні, в тіньовому секторі. Якщо ми сьогодні не приберемо тіньовий ринок і не буде у нас покупець і продавець, покупець – це той, який має пай, продавець – це той, який має пай, і покупець – той, який буде купувати, ми ніколи не позбавимось того тіньового ринку. Сьогодні приблизно 4 мільйони гектарів вже в тіньовому секторі продано. Колеги, тому ми боремось з тіньовим ринком і говоримо про наступне. Всі попередні договори, всі договори емфітевзису, довіреності і так далі є нікчемними. Тільки продавець може прийти до нотаріуса і продати свою землю. Тому і наша правка така, щоби ми враховували цю позицію… Ставлю на голосування 2134. Прошу визначатись та голосувати. За-87 Рішення не прийнято. 2141, Бондаренко. Не наполягає. Фріс, 2144. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. 13:59:08 Дякую, пане Голово. Ігор Фріс, "Слуга народу", Прикарпаття. Дивіться, Микола Тарасович, ми з вами спілкувалися стосовно цієї правки. удосконалює чинне законодавство земельне, яке пов'язане, що ми прибираємо слова "угода", які ми вже давним-давно домовились прибрати, і визначаємо, що оформлення відбувається на підставі цивільно-правових договорів, розширили коло цих договорів. І мені якось дуже дивно, чому ми не прийняли це комітетом, цю правку. Вона абсолютно логічна, нормальна і мала би місце, і врегулювала би ті спірні моменти, які були не врегульовані чинним земельним законодавством. Я би просив поставити її на голосування, цю правку. І, в принципі, якщо комітет буде мати змогу якимось чином це питання врегулювати, був би вдячний, щоби ми це якимось чином зробили. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування 2144. Прошу визначатись та голосувати. Рішення не прийнято. Правка не врахована. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую.